osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 96 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 110 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Prelazimo skupštine.Prelazimo na traženje obaveštenja i objašnjenja, na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom članom 287. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije? (Da.)Reč ima narodni poslanik Predrag Jelenković. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, imam dva pitanja za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.Prvo pitanje - da li je u planu i kada će biti postavljene zaštitne ploče, odnosno zaštitni zid buke pored naselja Komren na autoputu, odnosno, delu autoputa ka Sofiji?Naime, na ovom delu istočnog kraka Koridora 10 autoput prolazi kroz deo grada Niša, tj. gradske opštine Crveni Krst i preseca, odnosno deli naselje Komren na dva dela. Ovakva situacija na terenu je već desetak godina i zato vas, u ime građana Niša, molim za hitno postavljanje, ukoliko je to moguće, pomenutih ploča iz bezbedonosnih i svih drugih razloga.

postavljam pitanje da li je u planu razvoj turističkih železnica uzanog koloseka još negde u Srbiji? Konkretno, da li postoje tehnički uslovi i prateća infrastruktura, na kraju nekakva mogućnost realizacije takvog jednog turističkog železničkog pravca Niš–Niška banja-Sićevačka klisura?Radi javnosti želim da napomenem da je, pored turističkog značaja i zdravstvenog turističkog potencijala Niške banje, Sićevačka klisura park koji je od 2000. godine prirodno dobro svrstan u drugu kategoriju zaštite i nalazi se na relaciji od međunarodnog značaja Niš-Sofija-Istambul. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Goran Pekarski. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, hteo sam da postavim dva pitanja, jedno pitanje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ministru gospodinu Nedimoviću, a drugo ministru zdravlja gospodinu Lončaru.Prvo pitanje za Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je da li mogu da se preispitaju propisi i kriterijumi u vezi kvaliteta namirnica koje koriste građani Srbije,

zemalja članica EU kvalitet hrane, odnosno proizvoda koji su u istom pakovanju se razlikuju od zemlje do zemlje, tako da i među njima, iako EU pokušava da ima zajedničku standardizaciju i zajednički kvalitet, dolazi do velikih odstupanja. Onda nije ni čudo da kod nekih namirnica koje se iz EU izvoze u Srbiju dolazi do velikih razlika, pogotovo što neke stvari u kvalitetu nisu kod nas zabranjene i dozvoljene su za ljudsku upotrebu.Kao upotrebu.Kao najbolji pokazatelj za tako nešto je bio češki ministar poljoprivrede koji je napravio štih probu i uzeo je nasumično 21 proizvod koji se koristi u ugostiteljstvu i uporedio ga sa proizvodima koji se koriste u Nemačkoj, Francuskoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Ustanovio je da od 21 proizvoda samo tri proizvoda su identična kao u Češkoj. Slovački premijer je napravio još jedan iskorak, pa je zapretio Evropskoj komisiji uvođenjem embarga na namirnice koje su u istoj ambalaži, a nisu istog kvaliteta.Kada već postoji ta razlika, onda nije ni čudo da neke stvari koje dolaze kod nas sadrže neke supstance kao što su neki aditivi koji su kod njih zabranjeni, a kod nas su još uvek dozvoljeni. Voleo bih da neko od naših ljudi iz izvršne vlasti ima tu kuraž, pa da sam napravi neku štih probu i da pokuša da uporedi kakvog su kvaliteta namirnice kod nas, a kakvog su kvaliteta u EU odakle dolaze kod nas.Tako smo došli do onog pitanja koje sam hteo da postavim, a konkretno konkretno se radi o konzervansu elmugatoru E-407, tj. karogenanu. Veoma teško se izgovara, ali veoma lako se guta. Mene interesuje da li mi možemo da preispitamo ponovo štetnost tog aditiva? Karogenan je po istraživanjima genotoksičan, što znači da vrši na nivou na nivou gena mutacije, čak do drugog i trećeg kolena se sprovodi.Inače, Agencija za istraživanje tumora IARC, sa sedištem u Lionu, u Parizu, dala mu je oznaku 2B izazivača tumora, što znači da je on opasan izazivač koji stvara probleme u digestivnom traktu, izaziva karcinom debelog creva i jedan je od uzročnika hronove bolesti. Kod nas ga ima u mesnim prerađevinama svih vrsta, u kremovima i čokoladama. Što je najinteresantnije, u ovom periodu sada, ovog vrućeg perioda kada se koristi najviše sladoled, najviše ga ima baš u tim sladoledima koji se sada koriste i koji koriste najviše deca, zato što se koristi kao zaslađivač pošto je polusaharin, a i koristi se kao zgrušivač, odnosno da napravi gustinu, kozistenciju proizvoda. **Goran Pekarski** Drugo pitanje sam hteo da postavim ministru Lončaru. To je malo više informacija, ali s obzirom da je on informisan oko samog događaja, pa sam hteo samo da ga pitam da li se nešto preduzelo i dokle se stiglo, jer u ovoj eri borbe malignih oboljenja, kada se pokušava da se preventivom sprečava i smanjuje broj obolelih, mi imamo situaciju da se s jedne strane na jednom nivou čine velike stvari, a sa druge strane stvaraju na jednom nižem nivou mali bogovi i preuzimaju stvari u svoje ruke i jednostavno svojim nedelovanjem sprečavaju da se jedan dobar deo populacije neadekvatno leči.Za to je primer Dom zdravlja Grocka i mamograf koji je dobijen od strane japanske ambasade pre šest godina. Za šest godina taj mamograf nije stavljen u snagu i 50 hiljada žena sa teritorije opštine Grocka je uskraćeno za preventivno lečenje, odnosno otkrivanje malignih oboljenja u ranom stadijumu. Zahvaljujem, kolega Pekarski.Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković. Hvala.Pitanje za bivšeg predsednika Vlade, a sadašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo je 24. put da postavljamo pitanja sa skupštinske govornice i još nismo dobili nijedan odgovor. Stoga, prvo pitanje glasi – kada ćemo dobiti odgovore na prethodno postavljena pitanja? **Branka kada će prestati da krši Ustav, tako što će podneti ostavku na mesto predsednika SNS i izaći iz sukoba interesa u kome se trenutno nalazi,

Ovo je 16. put da sa ove govornice postavljamo pitanje predsedavajućoj Gojković. Do sada nismo dobili odgovor nijednom. Ponavljamo ova pitanja i nastavićemo da ih ponavljamo dok ne dobijemo odgovor. Prvo pitanje glasi kada ćemo dobiti odgovor na prethodno postavljenih 15 pitanja i zašto ih još uvek nismo dobili? **Branka Stamenković** Drugo – kada će predsedavajuća Gojković doneti plan rada, kako bismo konačno prestali da radimo stihijski? Treće pitanje – kada će predsedavajuća Gojković konačno sazvati kolegijum? Poslovnik to nalaže da uradi. Kada će predsedavajuća Gojković na dnevni red staviti predlog o njenoj smeni, kao što je obećala?

po milijarde evra svake godine potrošimo na zdravstvo. Ne znam gde i kako, nama od toga, to ćorav može da vidi, negde nestane milijarda. Ne znam gde i kako. Negde te pare nestaju.Pre tri nedelje nova premijerka Ana Brnabić ovde u plenumu izjavila je sledeće, citiram – što se tiče nestajanja milijarde evra na godišnjem nivou iz zdravstvenog budžeta, apsolutno ne možemo da govorimo o nestajanju bilo kakvih milijardu evra. Sada, pošto je Zlatibor Lončar bio ministar i u prethodnoj Vladi i u ovoj sada i vodi sektor zdravlja, moje pitanje glasi ko ovde obmanjuje javnost? Da li nama nestaje ta milijarda ili ne? Molim da ovo objasni građanima Srbije.Sledeće Srbije.Sledeće pitanje je za ministra zar rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića – da li znate da je tokom tri meseca redovnog jesenjeg zasedanja…Jel možete da ih utišate, molim vas i da mi nadoknadite vreme, tj. da mi omogućite da se kasnije javim, jer mi od nadvikivanja puca glas?

zaista molim za malko tišine da bi mogli da čujemo govornike. U suprotnom, moraćemo shodno članu 112. da napravimo pauzu i da napravimo red. Ja vas molim za tišinu, jer nisam u mogućnosti ni ja kao predsedavajući da čujem govornika.Gospođo Stamenković, molim vas da se ponovo javite, imate još dva minuta. Ne, niste u mogućnosti kasnije da dobijete reč, možete sada dobiti dva minuta i

Hvala.Znači, tokom redovnog jesenjeg zasedanja prošle godine Zakon o radu je kršen nebrojeno puta ovde u Narodnoj skupštini. Zakon o radu propisuje da radnik ne može da radi duže od 12 sati dnevno. Od 64 radna dana tokom redovnog jesenjeg zasedanja, radnici zaposleni u restoranu i bifeu Narodne skupštine, koji su inače zaposleni pri Upravi za zajedničke poslove Vlade Republike Srbije, 25 dana radili su duže od 12 sati dnevno. Od 13 radnih nedelja, tokom devet nedelja radili su duže od 48 sati nedeljno, koliko je maksimum koji zakon propisuje. Čak i da Uprava za zajedničke poslove njihov rad organizuje tako što vrši preraspodelu rada, zakon ponovo ne dozvoljava da i u tom slučaju zaposleni rade duže od 60 sati nedeljno. Radnici u skupštinskom bifeu i restoranu tokom redovnog jesenjeg zasedanja duže od 60 sati radili su tokom tri uzastopne radne nedelje u decembru. Štaviše, 27. decembra na posao su došli u 7.30 ujutru, a odavde su izašli 28. decembra u 15.30 popodne. Tako su sastavili 32 sata na radnom mestu.Ovo se dešava zbog činjenice da predsedavajuća Gojković ne organizuje rad Skupštine u skladu sa Poslovnikom, nego ga iznova krši. Da organizuje rad u skladu sa Poslovnikom, do ovog kršenja Zakona o radu ne bi došlo. S obzirom da naši apeli do sada nisu uradili plodom, da se ona drži Poslovnika, ovom prilikom apelujem na ministra Đorđevića

ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Ministarstvo pravde i uslovno rečeno za Ministarstvo finansija, a to je – u kojoj fazi se nalazi postupak vraćanja sredstava Razvojne banke Vojvodine u iznosu od tri miliona evra, koja su kao kredit data firmi „TIV Komerc“, vlasništvu gospodina Rodića još 2008. godine, a koja je inače obezbeđena hipotekom. To me interesuje iz jednog prostog razloga da vidimo koliko su nam organi efikasni u tom delu i dokle je taj postupak stigao i da vidimo da li su ta sredstva na odgovarajući način bila obezbeđena kada je ovaj kredit i dodeljivan. **Đorđe Komlenski** Moje drugo pitanje odnosi se prema Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova, a vezano je za to da li su i šta će preduzeti povodom objavljivanja umrlice na kojoj se nalazi ime i lik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, protiv lica koje je tu umrlicu pustilo i objavilo na društvenim mrežama, jer smatram da taj varvarski čin je ujedno i ozbiljno krivično delo i očekujem da delo i očekujem da organi MUP-a i Ministarstvo pravde budu jako efikasni, jer ako se to dešava predsedniku Republike, onda se može sutra dešavati svakome od nas. Bez obzira koliko to neozbiljno nekada moglo nekome da zvuči, ali apsolutno je uznemiravajuće, preteće, da se bilo ko pojavi na tako nečemu. Ukoliko nismo u mogućnosti da zaštitimo predsednika Republike od takvog vršenja krivičnih dela, šta onda nama običnim građanima Republike Srbije preostaje.Ujedno bih podsetio da nismo dobili kao poslanička grupa odgovor na pitanje da li su i kakve mere preduzete protiv lica koja su na društvenim mrežama pretile na razno-razne načine, gospodinu Rističeviću, Vučićeviću i predsedniku Republike Aleksandru Vučiću. Zahvaljujem.

Pravilnik o evidenciji PDV koji treba da uđe u primenu od 1.01.2018. godine, velika obmana. Donet je na osnovu izmena i dopuna Zakona o PDV-u iz oktobra 2015. godine. U pisanom obrazloženju Ministarstva finansija, koje su svojevremeno dobili poslanici piše da primena tog zakona neće stvoriti troškove privredi, naročito malim i srednjim pravnim licima i da zbog toga nije potrebno obrazlagati da li pozitivne posledice donošenja zakona opravdavaju troškove koje će on stvoriti.Međutim, stvoriti.Međutim, po skromnoj proceni novi pravilnik o evidenciji PDV stvara dodatne troškove privredi, to je pretpostavljam poznato i ministru finansija, najmanje od 18,5 miliona evra. Shodno tome, Ministarstvo finansija trebalo bi da odgovori na pitanje da li je Pravilnik usklađen sa propisima EU, toliko stavki u vezi PDV nije zabeleženo ni u jednoj zemlji članici EU? Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pravilnika?Sveobuhvatno pitanje za premijerku, sve ministre u Vladi, naravno neizostavnog predsednika Srbije, kao rodonačelnika ideje o „Beogradu na vodi“. Citiraću Dragoljuba Bakića, arhitektu i člana Akademije arhitekture Srbije „Beograd na vodi“ je mesto gde se čine katastrofalne urbanističke, arhitektonske, saobraćajne, infrastrukturne, ekološke, društveno-političke, sociološke i ekonomske greške. Molim kolege za malo parlamentarnog bontona.Zašto je bilo potrebno da se zbog ovog projekta ukine odrednica generalnog urbanističkog plana koji važi do 2021. godine, koja se odnosi na centralnu zonu Beograda i predviđa da se na toj levoj obali i na desnoj obali reke Save formira glavni centar Beograda? To se priobalje čuva još od kraja Drugog svetskog rata? Zašto je bilo potrebno da se pored 2.500 beogradskih arhitekata odnekud donese maketa za rešenja koja nije na nivou osrednjeg studentskog rada koje je Urbanističkom zavodu da od te makete proizvede nakaradni prostorni plan posebne namene, na čijem je javnom uvidu bilo 2.000 primedbi koje su sve odbačene.Zašto jednom privatniku iz prebogatog arapskog sveta data ekstrotorijalnost na zemljištu od preko 100 hektara, besplatni zakup na sto godina, besplatna primarna infrastruktura do granica kompleksa koja se inače drugim investitorima u toj zoni naplaćuje od 500 do 550 evra po kvadratnom metru. Ponoviću od 500 do 550 evra po kvadratnom metru. Zašto ne postoji master plan po kome se gradi svaki pravi urbanistički projekat već se sramno preduzimaču ugovorom daje pravo da u periodu od 30 godina na svih 100 hektara gradi šta hoće, gde hoće i kada hoće, a kada on to obavi naše urbanističke službe će to naknadno pretočiti u planove.Zašto

završetak kanalizacionog intrceptora od koga je za poslednjih 40 godina urađena polovina. Završetak fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u Velikom Selu, izradu prve linije metroa, izradu tunela ispod Terazijskog grebena od Savskog venca do Dorćola. Izgradnju četiri železničke stanice u centru Beograda, proširenje i zaštitu pogona vode u Makšu. Dovoljno pitanja i zadovoljiću se i sa objedinjenom procedurom odgovora. **Sonja Pavlović** Pitanje za ministra Gorana Trivana, Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Na svega 15 kilometra od centra Beograda, nedaleko od Pupunovog mosta nalazi se Beljarica prava oaza prirode koju zovu Beogradska amazonija. Tu ima dosta vrsta zaštićenih ptica, potpuno jedno posebno podneblje i područje je deo ekološke mreže od međunarodnog značaja.

Pitam gospodina Trivana, šta će kao prvi čovek Ministarstva za zaštitu životne sredine učiniti po tom pitanju, da li će se potruditi da ovaj prostor bude zaštićen i zašto je kao gradske sekretar za zaštitu životne sredine dopustio da se sa dnevnog reda skine pitanje vezano za Beljaricu? Hvala vam.

Nebojšu Stefanovića, ko je zadužen za protokole saradnje između centara za socijalni rad i osoba zaduženih u MUP-u za prevenciju nasilja nad ženama? S obzirom na to da je on zadužen, da je njegov posao da koordinira rad službi u svom ministarstvu, dakle, pitam ponovo ko je odgovoran za to što protokoli nisu ispoštovani? I, interesuje me ime i prezime osobe koja je zadužena za to? Dosta je bilo zajedničke odgovornosti. Dosta je bilo toga da se ministri zgražavaju nad tim šta im se dešava i šta ih je zadesilo? NJihov je posao da organizuju ove protokole i moje ponovljeno pitanje ministru Stefanoviću, od koga nećemo mi u DS odustati, jeste Koje je ime i prezime osobe zadužene za protokole saradnje između centara za socijalni rad i osoba zaduženih za prevenciju nasilja i borbu protiv nasilja nad ženama u MUP-u Republike Srbije?U

i ubijene su na način koji zahteva ličnu odgovornost mnogih u ovoj zemlji. Zbog toga način na koji je ovo počelo da se rešava, da će biti krivično odgovoran jedan ili dva socijalnih radnika, svakako da ne može da zadovolji nikoga.Opšte je poznato da žrtve nasilja se nalaze u jednom začaranom krugu u kome se naravno nasilnici osećaju veoma sigurno. Jedan od načina da muče te svoje žrtve jeste upravo demonstracija te njihove velike moći, veoma često kroz pozivanje na prijatelje na visokim položajima, na političke, rodbinske, prijateljske, kumovske, poslovne veze sa onima koji se nalaze na pozicijama.Zbog toga je naredno pitanje koje ću postaviti ministru Stefanoviću verovatno najvažnije pitanje na koje će morati da odgovori u životu. To je pitanje – koje su njegove privatne, lične, poslovne, prijateljske ili političke veze sa porodicom u kojoj je pre dve nedelje jedan bračni partner u centru za socijalni rad ubio majku troje dece?Na to pitanje ministar Stefanović je dužan da odgovori građanima zbog toga što, pod jedan, nema pravo da ima ni prijateljske, ni poslovne, ni političke, ni privatne veze sa bilo kim ko u centru za socijalni rad ubije svoju bivšu partnerku i majku troje dece. **Aleksandra Jerkov** Drugo pitanje njemu jeste – da li je spreman da se izuzme iz istrage koja će se voditi, a koja treba da da odgovore na dva izuzetno važna pitanja. Prvo – šta se desilo u centru za socijalni rad kada je ubijena majka troje dece, a ubio ju je njen bivši partner, već ranije osuđivan za nasilje u porodici. Pod dva – koje su okolnosti pod kojima je ubica pronađen mrtav? To su dva pitanja na koja istraga mora dati odgovor i zbog toga je ključno da Nebojša Stefanović izuzme sebe iz istrage, zbog mogućeg sukoba interesa u kom se nalazi. **Aleksandra Jerkov** Poslednje pitanje koje upućujem direktoru Centra za socijalni rad na Novom Beogradu jeste – da li ga je bilo ko, ko se nalazi na nekoj javnoj funkciji, ili neko ko je blizak nekome ko se nalazi na nekoj javnoj funkciji, zvao i vršio pritisak na njega da omogući ubici viđanje sa decom u momentu kada se on spremao da izvrši krivično delo?To su stvari na koje i ministar Stefanović i direktor Centra za socijalni rad na Novom Beogradu moraju da daju odgovore i mi iz Demokratske stranke nećemo odustati dok oni to ne budu učinili.

posebna sednica na aktuelnu temu?Naime, član 9. Poslovnika o radu Narodne skupštine jasno kaže da predsednik Narodne skupštine na predlog poslaničke grupe najmanje jedanput u mesecu određuje dan kada će pojedini ministri u Vladi odgovarati na poslanička pitanja u vezi sa nekom aktuelnom temom. Poštovani predsedavajući, nama su onemogućeni osnovni poslovnički mehanizmi da možemo u Domu Narodne skupštine da postavimo bilo koju aktuelnu temu.Verovali ili ne, poštovani građani Srbije, za godinu dana ovog novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, u ovom Domu se nije raspravljalo ni na jednu jedinu aktuelnu temu. ni na jednu jedinu aktuelnu temu. Samo je Poslanička grupa Dveri postavila 10 takvih pitanja, odnosno tema i do sada smo morali imati za ovih godinu dana svih 10 na dnevnom redu, zato što po Poslovniku najmanje jednom mesečno predsednik Skupštine mora da sazove takvu sednicu i mora da obezbedi prisustvo ministara koji će odgovarati na poslanička pitanja.Evo kojih je to 10 tema do sada bilo postavljeno: bezbednosna i ekonomsko-socijalna situacija u Srbiji u vezi sa migrantskom krizom – nikada se nije našla na dnevnom redu; međunarodni pritisci na državne organe Republike Srbije u vezi sa pregovorima i situacijom na Kosovu i Metohiji – nikada se nije našla na dnevnom redu; nerešeni bezbednosni problemi u vezi sa agentima stranih obaveštajnih službi, atentatima na visoke državne službenike – nikada se nije našlo na dnevnom redu; ugroženost ekonomske, prehrambene i zdravstvene bezbednosti građana Srbije protivzakonitim uvozom i prometom genetski modifikovane hrane i semena – nikada se nije našlo na dnevnom redu; povlašćeni dugoročni zakup oranica u Srbiji od strane nemačke mesne industrije „Tenis“ – nikada se nije našlo na dnevnom redu; odnosi Srbije i NATO-a u okviru koje teme bismo svakako postavili pitanje ministru vojnom, a ja ga to i ovom prilikom pitam kako se to desilo da više desetina pripadnika Vojske Srbije učestvuje na NATO vežbama na granicama Rusije? Srbija nikada nije bila protiv Rusije u svojoj istoriji, a danas šaljemo naše vojnike na NATO vojne vežbe na samim granicama sa Rusijom.Sedma bila – prodaja poljoprivrednog zemljišta stranim državljanima od 1. septembra 2017. godine – nikada se nije našlo na dnevnom redu, a na mesec dana smo do primene ove katastrofalne odluke Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa osam – ukidanje privremene suspenzije obaveznog služenja vojnog roka, evo, i ministar Vulin o tome pominje ovih dana nešto.Dalje – neprimenjivanje i ugrožavanje ćirilice kao zvaničnog pisma Republike Srbije i problem bele kuge, rast mortaliteta i emigracija radno sposobnog stanovništva iz Srbije. više nego aktuelnih tema.Obaveza predsednika Narodne skupštine Republike Srbije je da ih stavi na dnevni red, da pozove ministre, da imamo pravo kao poslanici da postavljamo pitanja.Kada je poslednji put u Narodnoj skupštini Republike Srbije bio poslednji četvrtak u mesecu, kada Vlada dolazi da odgovara na poslanička pitanja?Kada su ministri u Vladi Republike Srbije podneli svoje tromesečne izveštaje o radu i došli na sednice nadležnih skupštinskih odbora da odgovaraju za svoj rad? To je suština onoga što predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Maja Gojković, izbegava. Izbegava da Narodna skupština vrši jednu od svojih najvažnijih uloga, a to je kontrolno-nadzorna uloga nad radom izvršne vlasti, kontrola rada Vlade, kontrola rada ministara. Ovde nema kontrole Vlade i nema kontrole rada ministara, jer ministri neće da podnesu izveštaj o radu, Vlada neće da dođe da odgovara na pitanja poslanika, predsednik Skupštine neće da sazove posebne sednice na aktuelnu temu. Ovde je doveden u pitanje osnovni parlamentarizam, osnovna demokratija i osnovna sloboda govora.Danas želite da ukinete Narodnu skupštinu Republike Srbije i da se ovde ne razgovara ni na jednu aktuelnu temu, već samo na teme koje vi namećete kao vladajuća većina, da opozicija nema pravo da nametne ni jednu jedinu temu za godinu dana rada Narodne skupštine Republike Srbije. **Đorđe Milićević**

premijeru Ani Brnabić i predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću, a odnosi se na izvoz „Fijatovih“ automobila na rusko tržište.Dakle,

se država vodi na pravi način. To možemo da vidimo danas na mnogim primerima, a jedan od njih jeste upravo i „Fijat“, koji je aktuelan u prethodnim danima. Upravo bih želeo da postavim pitanje u skladu sa dešavanjima u automobilskoj industriji „Fijat“ u Srbiji.Premijer je po svom ustaljenom običaju 2013. godine, premijer Vučić, odnosno tada je bio prvi potpredsednik Vlade, obećao da će Srbija odnosno „Fijat“ izvoziti 10 hiljada „Fijatovih“ automobila na rusko tržište, bez carine. Citiraću izjavu: „“Fijat“ automobili Srbija će do kraja godine izvesti u Rusiju prvi kontigent od 10 hiljada novih modela „Fijata 500 L“, proizvedenih u fabrici u Kragujevcu. Tu kvotu smatramo samo početkom i nadamo se da ćemo je povećavati u budućnosti.“Ta izjava iz 2013. godine, naravno, premijeru Vučiću, dok je bio premijer, nije smetalo da svake naredne godine ponavlja tu izjavu, pa čak to obećanje i 25. maja ove godine, u kampanji za predsednika Republike Srbije, kada je u Kragujevcu prisustvovao promociji novog restilizovanog modela „Fijata 500

je građane tada da kupuju Fijatove automobile, naveo da očekuje da pitanje izvoza na rusko tržište bude rešeno pre kraja ove godine. Mi smo danas u 2017. godini. Dakle, od 2013. godine svake godine slušamo jedno te isto obećanje, da je ispunjeno to obećanje, verovatno danas ne bismo imali radnike na ulici i ne bi radnici trebali da upozoravaju državu kako treba da se domaćinski posluje, i kako treba da se razgovara sa ozbiljnim kompanijama kao što je „Fijat“.S obzirom da je izostao dijalog između rukovodstva i Vlade Republike Srbije, radnici su morali sami da izađu na ulice i da na neki način primoraju aktuelno rukovodstvo Republike Srbije, koje je očigledno u prethodnim godinama, umesto da dogovara saradnju i razvoj saradnje sa investitorima, bilo zauzeto organizovanjem izbora svake godine i izbornih kampanja i svake godine trošilo više od šest meseci na izbore i novce i vreme, a paralelno s time se ništa nije dešavalo da se stvore uslovi za privredni razvoj u Srbiji.Takođe, gospodin Putin je izjavio da postoji ta mogućnost 2014. godine. I kada je posetio Srbiju, imao je pitanje zašto tog izvoza u Rusiju nema i šta je doprinelo tome da Vladimir Putin promeni mišljenje i kakva je uloga Aleksandra Vučića u ministri i premijer daju nekakve izjave koje nisu odgovorne, kao što je rekla gospođa Brnabić da stoje politički interesi i nečija ozbiljna namera iza štrajka u „Fijatu“, ili gospodin Đorđević, koji je rekao da radnici „Fijata“ u stvari treba da pokažu malo više ljubavi prema Srbiji. Ja mislim da su oni neodgovorni sa svojim izjavama, a ne radnici koji samo traže bolje uslove rada.Takođe, ekonomska politika se pokazala kao vrlo pogubna i pored toga što imamo probleme sa „Fijatom“, da ne govorim o svim onim preduzećima koje je ova vlast za zadnjih pet godina ugasila, počev od „Prve petoletke“, „FAP-a“ Priboja, „IMT-a“, „14. oktobra“ i svih drugih fabrika. **Miroslav Aleksić** Drugo pitanje se odnosi na premijera Vučića, a to je vezano za kontraverze koje prate svaku njegovu posetu Americi, gde je on otišao tamo da podnosi nekakve izveštaje i vidimo sada dokumente koji su izašle u javnost, pisanje određenih kongresmena, pojedinih, za odgovor na neka pitanja na koja nije odgovorio.Evo, jedno od tih pitanja koje treba da odgovori građanima Srbije, a ne nikom u američkoj administraciji, izveštaj da mala grupa ljudi predvođena predsednikovim bratom Andrejom Vučićem i četvoricom njegovih bliskih prijatelja Nikolom Petrovićem, Zvonkom Veselinovićem, Slavišom Kokezom i Nenadom Kovačom nastavi da rukovodi svim infrastrukturnim i javnim projektima. Citirao sam ono što

Ispred poslaničke grupe SRS postavljam pitanje ministru odbrane gospodinu Vulinu i vrhovnom komandantu Vojske Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću, koji je istovremeno i predsednik Srbije.Koji su to razlozi koji su odlučili da se uključi Vojska Srbije u vežbe NATO pakta koje se održavaju između 17. i 22. jula na prostoru Bugarske, Rumunije i Mađarske? Da li je to u sklopu vojne saradnje u periodu kada smo svedoci da NATO snage se koncentrišu na granicama Ruske Federacije, kada konkretno za ove vojne vežbe na teritoriji Rumunije glavnokomandujući NATO snaga Ben Hodžis, general glavni za NATO snage u Evropi, kaže da vežbe u Rumuniji su direktno vežbe koje su usmerene protiv Ruske Federacije?Da li je razlog ovakve odluke možda u promeni i u zaokretu politike koju u novije vreme vodi vlast, a ogleda se u činjenici da je prava poseta novoizabranog predsednika Srbije upravo poseta Americi? Da li se možda nešto novo dešava u sprovođenju politike vladajuće koalicije, kada napušta tzv. poziciju neutralnosti, poziciju sedenja na dve stolice, pa se okreće jednoj stolici, stolici koja označava dominantnost američke politike? Da li je možda razlog u činjenici da se na taj način još jednom po ko zna koji put dodvori NATO snagama i Americi, posle one sramne inspekcije u Nišu, koja je sprovedena od strane američke ambasade? Ništa nije moglo da bude sramnije nego upravo učešće u ovakvim vežbama, gde sam general NATO pakta kaže da su to vežbe priprema za eventualni napad na Rusku Federaciju.Možda je to razlog u činjenici da razgovor sa potpredsednikom Amerike koji je obavi predsednik Srbije je ostao tajna za javnost Srbije. Možda tu leži neki razlog. U svakom slučaju, moramo da dobijemo jasan odgovor ne u smislu da pokažemo koliko smo mi napredovali kada je u pitanju spremnost naše vojske ili koliko smo dobri, odnosno bolji od pripadnika NATO pakta. To je već potrošena fraza koja ne zadovoljava nikog u ovoj Srbiji, nego da se jasno kaže, ako je to zaokret u politici koju vodi vlast ove države, onda da se zna, da građani znaju šta ih u budućnosti očekuje, da se ne nadamo ničemu što bi bilo blagonaklonost od strane Ruske Federacije, jer svedoci smo da evo već mesecima čekamo isporuku naoružanja i sredstava za Vojsku Srbije od strane Ruska Federacija.Kako to sad u ovom trenutku da tumačimo da je Vojska Srbija angažovana u ovakvim vežbama, a sa druge strane očekujemo da po veoma povoljnim uslovima Rusija nam pomogne da ojačamo tehnički i taktički Vojsku Srbije.Mi

Posle masažera za noge, evo još jednog velikog troška, velike avanture guvernera NBS.

Poštovani potpredsedniče, pitanje postavljam Ministarstvu pravde.Ovih je dana propali NATO prašinarski predsednički kandidat Vuk Jeremić, u narodu poznat pod nazivom Vuk potomak, autorskim tekstom u „Vašington postu“, a koji je u aprilu gospodnje 2017. godine na izborima dobio svega 5,7% glasova, još jednom po ko zna koji put pokazao da mu se sva politika svodi na neviđenu mržnju prema predsedniku države Aleksandru Vučiću i svojoj zemlji Republici Srbiji.Poštovani narodni poslanici, nedopustivo je i duboko nepatriotski čin da gospodin Jeremić blati Republiku Srbiju, njezinog predsednika Aleksandra Vučića pred susret sa potpredsednikom SAD Majkom Pensom. Građani Republike Srbije šokirani su tim necivilizacijskim, nepatriotskim i nedemokratskim činom prema Republici Srbiji i njenom predsedniku. Ali, nije ovo prvi put. Vuk Jeremić je 2016. godine EU lagao da se Aleksandar Vučić tajno sastao sa Vladimirom Vladimirovičem Putinom i prikazao bivšeg predsednika Republike Srbije uvaženog gospodina Nikolića kao opasnog Ruskog čoveka. Gospodin Jeremić je podvalio 2008. godine domaćoj srpskoj javnosti Misiju Euleks na KiM i time relativizovao suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije na KiM.Idemo KiM.Idemo dalje. Kada je 2008. godine ilegalno proglašena tzv. nezavisnost KiM, Jeremićeva diplomatija nije preuzela nikakve efektne akcije protiv tzv. nezavisnosti KiM, iako je Narodna skupština Republike Srbije

Jeremić je propustio da u ime Republike Srbije, čiji suverenitet i teritorijalni integritet garantuje Povelja UN, pred Međunarodnim sudom pravde podnese tužbu protiv svake pojedinačne države

takav korak o raskidanju diplomatskih odnosa bio bi neprirodan“,završen citat. Ovo je bio diplomatski ispad koji su mnogi tumačili kao sugestiju saveznici Rusiji, kao stalnoj članici Saveta bezbednosti UN, da Srbija unatoč ranije čvrstom dogovoru odustaje od korišćenja odgovarajućih sredstava međunarodnih prava i zaštite svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.Gospodin Jeremić je pred OEBS-om tzv. proglašenje nezavisnosti KiM nazvao presedanom, čime je pokazao nepoznavanje značaja izjave koju daje u svojstvu šefa diplomatije. Gospodin Jeremić je apelovao na OEBS, pozivajući se na poštovanje Rezolucije UN 1244, umesto na završni akt iz Helsinkija iz 1975. godine kojim je OEBS eksplicitno utvrdio da Pokrajine Republike Srbije nemaju pravo na sticanje nezavisnosti.Gospodin

predlog Rezolucije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrane nezavisnosti KiM.Jeremić i gospodin Tadić su pristali da Generalnoj Skupštini UN podnesu kompromisni predlog Rezolucije o KiM. Oni su, dame i gospodo i poštovani građani, prihvatili da se iz predloga Rezolucije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde izbaci stav

je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom“, završen citat. Time je gospodin Jeremić, u narodu poznat kao Vuk potomak, relitivizovao suverenitet Republike Srbije na KiM.S tim tim u vezi postavljam pitanje Ministarstvu pravde – ima li elemenata krivičnog dela i antidržavnog čina u Jeremićevim nastupima i misli li tužilaštvo analizirati ove njegove antipatriotske i antidržavne nastupe i poduzeti odgovarajuće mere. Hvala. Hvala, predsedavajuća.Konačno da malo pričamo o dnevnom redu. Moram da pokažem sada radi javnosti kakva se skandalozna kampanja vodi protiv predloženog kandidata za Zaštitnika građana gospodina Pašalića.Mislim da je ovo veoma važno da javnost vidi do kojih granica bestidnosti to ide. Ovo je NIN. To su ovi što vam kažu da je Srbija Aušvic. Ko ima ovakav naslov, pa kaže – zaštitnik vlasti ili građana, neka Sandra Petrušić je pisala tekst. Prosto je neverovatno, u drugom nedeljniku koji danas izlazi, u „Vremenu“ isti naslov – Zaštitnik građana ili zaštitnik vlasti, samo što je pisala neka Zora Drčelić. Kada pročitate tekst vidite da je suština teksta apsolutno ista. Verovatno su rekli ovoj Petrušićki da to malo skrati, da prilagodi prelomu, ali suština je da je isti centar napisao i jedan i drugi tekst u dva nedeljnika. Čak ni naslov nisu promenili, što je najbolji pokazatelj kakva se bestidna kampanja vodi protiv čoveka koji je inače bio sudija, izabran kao sudija u vreme prethodne vlasti.Ako ćemo da gledamo neku biografiju, pošto se sad stalno pita,

Na osnovu čega ste njega izabrali da bude Zaštitnik građana? Iz kog ste budžaka njega izvukli? Gde je on to bio poznat u životu, pa ste ga izvukli da bude Zaštitnik građana? Gospodin Pašalić makar ima biografiju sudije, u vaše vreme je bio izabran za sudiju, čak je bio predsednik Apelacionog prekršajnog suda. Nećete mi valjda reći da nije imao neku biografiju koja ga kandiduje za ovakvo mesto. Ovo je najgore moguće licemerje koje inače ovih dana preovladava. Zašto? Zato što jedan deo nevladinog sektora u Srbiji će izgubiti svoju poziciju u toj četvrtoj grani vlasti.Ja inače hoću da glasam za gospodina Pašalića i molim ga jednu stvar, da potpuno rasformira prethodni kabinet u potpunosti, jer je to bilo sedište političke partije gospodina Jankovića. On je tu formirao političku partiju. To isto radi gospodin Šabić koji kao Poverenik za informacije od javnog značaja danas daje politički intervju. On govori kako opozicija treba da nastupi na izborima za gradonačelnika Beograda. Izvini, prijatelju, podnesi ostavku, nemoj da zloupotrebljavaš funkciju i platu koju ti dajemo, idi kandiduj se za gradonačelnika i budi lider opozicije.Zašto govorimo o licemerju koje inače danas preovladava? Danas imamo veliku brigu za radnike „Fijata“. Taj „Fijat“ nije dovela sadašnja vlast. To ste vi doveli taj „Fijat“. Vi ste ga doveli, potpisali ugovor koji ste zamaskirali da niko ne može da vidi i vi danas pričate o tome da je Srbija Aušvic, radni logor. Ti isti koji pričaju da je Srbija radni logor, Aušvic, ja ih pitam, pošto je njihov vlasnik „Ringier Axel Springer“, da li smatraju svog vlasnika koji je nemačko-švajcarski konzorcijum, da li su oni nacisti koji su uveli radni logor i zašto oni ne štrajkuju onda, pošto im je strani investitor gazda?Na kraju krajeva, ovakvim naslovima i ovim što vi radite, vi terate investitore. Koji će investitor da dođe u Srbiju kada vidi ovakvu naslovnu stranu i kada vi kažete da su svi investitoru koji ovde dođu nacisti, otprilike, a vi ste prvi počeli da ih dovodite, vi ste uveli taj koncept subvencija, a danas ste od jednom svi veliki samoupravljači, danas bi voleli da vratite Kardelj, danas ste za to da podržavate parole – fabrike radnicima.

i vi ste sve moguće fabrike zatvorili, za razliku od vas gospodin Vučić otvara fabrike, i to je ključna razlika.Suština

Apsolutno podržavam da se ti ljudi koji su zloupotrebljavali sve te političke funkcije, odnosno funkcije nezavisnih tela, konačno maknu iz države. Nikakav oni korektiv vlasti nisu.Danas imamo naslovnu stranu ovog nedeljnika, kaže – krv na rukama sistema, vezano za ubistvo, tragediju koja se dogodila u Centru za socijalni rad u Rakovici. Taj sistem ste vi stvorili. Vi ste nam takve centre za socijalni rad ostavili, po tom principu da radi. Ne razumem vas. Vi sada kritikujete sami sebe, odjednom ste sada za fabrike radnicima. Apsolutno licemerje vlada danas. Cela poenta priče, dragi gledaoci, svi vi koji gledate ovaj program, jeste da se uruši privredni sistem ove zemlje, da svaki investitor ode iz Srbije. To je cela suština priče danas, jer je Srbija pozitivna, danas Srbija ima plus 3% rasta, za razliku od vas kada smo imali minus, za razliku od vas kada ste uzimali kredite da dajete plate i penzije, mi danas to ne radimo, mi dajemo iz realnih izvora.Hoćete izvora.Hoćete to da urušite, hoćete ponovo da se vratite na onaj puni astal i da, naravno, nastavite dalje da čerupate Srbiju. E, nećemo vam dati. Borićemo se do kraja upravo protiv ovakvog licemerja. Ne pada nam na pamet da vam to dozvolimo.Za razliku od vas, koji uzimate Fiskalni savet kako vam padne na pamet za kritiku, mi prihvatamo svaku kritiku Fiskalnog saveta. Moram da priznam da mi nije baš ni svejedno što će isti ljudi biti u Fiskalnom savetu, jer njihova kritika zna da zaboli žestoko, neka, glasaću za njih baš zato što imaju konstruktivnu kritiku i zato što su ljudi racionalni i zato što se ne vladju mržnjom, nego zato što žele nešto da doprinesu ovoj zemlji i glasaću, naravno, za ceo Fiskalni savet.Glasaću, svakako i za gospodina Pašalića samo iz jednog jedinog razloga, najveći razlog je što ga oni ne podnose. To je ključni razlog i zato što verujem da će rasformirati Kabinet Saše Jankovića. Hvala. Izvolite. **Tatjana Macura** Poštovana predsedavajuća, želim da ukažem na povredu Poslovnika, član 106. stav 1. – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.Mi danas govorimo danas govorimo o izboru članova za Fiskalni savet, izboru članova za Agenciju za borbu protiv korupcije i za izbor novog Zaštitnika građana. Prethodni govornik je šest minuta i 30 sekundi govorio o naslovnim stranama nedeljnika „NIN“, o tome šta piše u nekim drugim nedeljnicima, kakvi su tekstovi, da li su im bogougodni ili nisu.Mislim da to danas nije tema na dnevnom redu. U skladu sa tim, danas je dan za poslanička pitanja i mogli su, poslanička grupa, da se dogovore da sva ta pitanja koja postavljaju zloupotrebljavajući raspravu koja je na dnevnom redu, mogli su da postave u trenutku kada je bio termin za postavljanje političkih pitanja.Molila

da odluči o tome da li će se konsultovati sa vama o načinu njihovog rada, u to se neću mešati. Zahvaljujem.Ako želite da glasamo o tome… Hvala

To ću prenebregnuti, ne ulazi u povredu Poslovnika i simpatično mi je.Branimir Jovanović. Izvolite.Samo, molim vas, prijavite se, ne samo na listi, nego i fizički. Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, u svom izlaganju govoriću o izboru Zaštitnika građana. Smatram da rasprava o Zaštitniku građana, u ovom trenutku, izaziva posebnu pažnju, iz dva razloga. Prvo što je ova institucija kod nas još uvek u povoju, za razliku od, recimo, Švedske, koju smo već navodili kao primer, gde je osnovana pre skoro dva veka ili zemalja Evrope, gde je osnovana nakon Drugog svetskog rata. Ova institucija kod nas živi 10 godina, ali se još uvek u ovom segmentu ne možemo porediti sa razvijenim evropskim demokratijama.Drugo, zašto ova tema izaziva pažnju jeste što je sigurno u prethodnom periodu svrstana u jedan politički kontekst, što, naravno, ne bi trebalo da bude u praksi. Ne smemo nikada zaboraviti ulogu Zaštitnika građana. NJegova uloga je da obavlja kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa od strane državnih organa, pre svega uprave i javnih službi i da štiti prava građana. Dakle, to je institucija koja prevashodno štiti građane od nepravilnog rada uprave.Demokratija ne sme samo da se svede na ljudska prava, ali bez ljudskih prava nema demokratije. Upravo su Upravo su ljudska prava jedan od najvažnijih pokazatelja principa ustavnosti, a institucija Ombudsmana je institucija koja je direktno povezana sa ostvarivanjem zaštite ljudskih prava.Od budućeg Zaštitnika građana očekujem da se rukovodi činjenicom da smo mu poverili ulogu kontrolora javne vlasti u interesu zaštite čoveka i njegovih prava, do duše u skladu sa zakonom on nema velika pravna ovlašćenja u odnosu na upravu i ne može da donosi neke meritorne odluke, ali njegova uloga je pretežno otkrivajuća, upozoravajuća ili vaspitna. Zbog toga, očekujem od njega da svojim autoritetom i radom doprinese osnaživanju jedne ovakve institucije, da bi ona postala jedna skladna dopuna institucionalnih i pravnih mehanizama zaštite prava čoveka.Ne mogu, a da ne spomenem nemačku teoretičarku politike Hanu Arent koja je govorila da je za pravilno funkcionisanje sistema podele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku neophodno i uvođenje pojma tzv. polja javno. Pod tim je podrazumela bitnu korektivnu ulogu u društvu javnom mnjenja. Zaštitnik građana treba upravo da bude personifikacija tog javnog mnjenja. Kao što sam već rekao, on nema pravna ovlašćenja, ali njegovo najmoćnije oružje, njegova najveća snaga treba da bude upravo to obraćanje javnosti i izražavanje javnog stava.Zaštitnik građana nikako ne sme da donosi svoje odluke u skladu sa nekim političkim premisama. Ne sme da bude stranački opredeljen i građani treba da budu jednaki pred njim, bez obzira na svoja politička uverenja. Zato je i bitno što se bira na mandat koji traje pet godina i koji je duži od mandata saziva koji ga bira na tu funkciju, jer to na taj način umanjuje njegovu zavisnost od trenutke skupštinske većine. Sa druge strane, ovaj predstavnički dom treba da bude najsnažnija podrška radu Zaštitnika građana i treba uvek da šalje poruku da se borimo za principe prava i pravičnosti.Navešću primer da se u Velikoj Britaniji ovakva jedna institucija koju neki zovu Ombudsman, neki Zaštitnik građana, zove Komesar parlamenta za upravu i to samo pokazuje kolika je povezanost parlamenta i zaštitnika građana. Hvala.

Agencija za borbu protiv korupcije je bila u povoju. Bila je to mlada agencija koja je tek u nastajanju, ali je imala jedan vrlo važan zadatak, a to je da zavede red među ponašanjem javnih funkcionera koji su mahom političari.Umesto u tom poslu pomogne, nažalost kada se osvrnem unazad i pogledam šta se sa Agencijom dešavalo, od 2012. godine na ovamo, mogu samo da zaključim da se njoj više saplitala noga nego što se ona pomagala. I to, uglavnom preko Upravnog odbora,

kao što to zakon propisuje. Da li znate koliko Upravni odbor Agencije ima danas, pet godina kasnije? Dva člana. Agencija je blokirana, ne može da donosi odluke zato što je za sve odluke potrebno da glasa bar pet članova, a oni imaju samo dva.Kako smo došli do ovoga? Agencija je od samog početka upozoravala da zakonski okvir unutar koga radi treba poboljšati i da ga pre svega treba osloboditi političkog uticaja koji je ugrađen nažalost u taj prvi Zakon o Agenciji koji je donet. Kako je ugrađen u nju taj politički uticaj? Upravo preko članova Upravnog odbora.Kao što rekoh, njih ima devet. Od tih devet, tri člana Upravnog odbora predlažu politička tela, a preostalih šest nezavisna i regulatorna tela i državni organi.Šta mislite, ova dva člana trenutno koja postoje u Upravnom odboru Agencije, od kog predlagača potiču? Da li od ova tri politička ili od ovih šest nezavisnih? Naravno da je od tri politička.Ono što može da se primeti unazad kada se pogleda šta se dešavalo sa Upravnim odborom, jeste da se kada god bi istekao mandat ili bi podneo ostavku neko od članova Upravnog odbora, koga je predložilo neko političko telo, Narodna skupština bi po hitnom, najhitnijem mogućem postupku izabrala novog člana.Evo, recimo imamo primer, jednog člana upravnog odbora predlaže Vlada Republike Srbije. U martu 2015. godine ostali smo bez tog člana u Agenciji, da li znate kada je novi izabran? Odmah u martu, istog meseca.Kada je reč o članu upravnog odbora koga predlaže Administrativni odbor Narodne skupštine, u novembru prošle godine ostali smo bez tog člana, već u decembru imali smo novog. Što se tiče trećeg člana upravnog odbora, koga predlaže političko telo, njega predlaže predsednik Republike Srbije. Jula 7. je novi predsednik Srbije predložio člana, evo nas, desetak dana kasnije, po hitnom, najhitnijem postupku, već raspravljamo o tome.S druge strane, kada je reč o preostalih šest predlagača, imate situaciju da član koga su predložili zajedničkim dogovorom Zaštitnik građana i Poverenik za informacije od javnog značaja, u Narodnu skupštinu je stigao 1. aprila 2015. godine. Mi još uvek o tome nismo raspravljali. Više od dve godine ne raspravljamo i ne postavljamo tog člana.Dalje, Udruženje novinara jesu imali problema da se dogovore izvesno vreme koga da predlože za člana, ali od 9. avgusta prošle godine, znači bezmalo godinu dana u ovoj Narodnoj skupštini, stoji njihov predlog i čeka da dođe na dnevni red. Znači, godinu dana je taj njihov član mogao da radi u upravnom odboru i sada ne bi bili u situaciji da imamo samo dva člana i to politički izabrana.Dalje, Vrhovni kasacioni sud 4. januara ove godine dao je svoj predlog. Šta smo čekali do jula? Državna revizorska institucija 9. marta je predložila svog člana. Zašto smo čekali do jula da o tome raspravljamo? Socijalno ekonomski savet 6. juna. Kada pogledate ovo, vidite da se na jedan vrlo perfidan način, politički vladajuća većina meša u rad Agencije za borbu protiv korupcije.

kojoj Agencija podnosi izveštaj i koja treba da prati njihov rad.Drugi problem koji imamo, jeste da novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije čami čekajući da dođe na dnevni red u Skupštinu, a u njemu su predviđene mnoge važne izmene, između ostalog, da konačno se rešimo ove sumanute kumulacije funkcija koje iznova dolaze na Administrativni odbor Narodne skupštine. Kada taj novi zakon usvojimo, to više neće moći. Jedan funkcioner će moći da obavlja samo jednu funkciju.Apelujem da ubuduće ne dozvolimo, kao Narodna skupština, da i jedan predlog novog člana upravnog odbora mesecima ili godinama čeka u Narodnoj skupštini, nego da nam to bude po hitnom postupku da ne dozvolimo da upravni odbor Agencije spadne na dva člana, i to isključivo politički izabrana, i da u njoj danas nema predstavnika nezavisnih tela uopšte i mesecima unazad. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Gordana Čomić. koja je u toku je isključivo skupštinska stvar Skupštine i narodnih poslanika. Izbori svih ljudi čije su biografije pred nama, nemaju veze ni sa Vladom, ni sa predsednikom, osim sa predlagačima, ni sa drugim nezavisnim telima, imaju veze isključivo sa narodnim poslanicima.Ukoliko imamo svest o tome šta znači biti narodni poslanik i šta znači imati integritet narodnog poslanika, zašto je zakonom i Ustavom predviđeno da ovako biramo ljude? Zato da bude dijaloga o tome koga biramo. To je ključna ideja i izbora Zaštitnika građana i članova Fiskalnog saveta i Agencije za borbu protiv korupcije, da ne bude stranačka partijska stvar. Na tome je ova sednica propala.Vlast je rešila da od svega napravi stranačku stvar, da sve bude stranačka tema. Rešili ste da je Kosovo stranačka tema, ne treba vam niko. Rešili ste da su evropske integracije stranačka tema, ne treba vam niko. Sada ste rešili da su izboru u nezavisnim institucijama i regulatornim telima stranačka, partijska stvar. Ne treba vam niko. Nije to dobro ni po koga. Šteta je zajednička. Znam da je neodoljivo, Poljska je, ja vas molim za svu vrstu dobacivanja da zatražite reč, ja sam vrlo raspoložena za replika i vrlo maštovita u odgovorima, a zakona koji treba da izgrade konsenzus i dijalog ne bi bilo da nisam iste ovakve razgovore vodila sa članovima svoje stranke.Većinski Srbija ne trpi dijalog, nije to vaš monopol, samo ste usavršili poruku – sve u Srbiji je stranačka stvar, od Kosova i Evrope, preko izbora svih o kojima Skupština treba da odlučuje. Zašto je to problem? Zato što, ako ovu sednicu zamislite kao sednicu oko jednog astala za kojim se pravi dobra država i dobro društvo, onda su tri noge tog astala i zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Četvrta noga je prostor javnog dijaloga,

za kojim ćemo pokušati da gradimo vladavinu pravu i gradimo dobru državu i dobro društvo.Neće da valja, ja mogu samo da izrazim srdačno žaljenje, jer je šteta zajednička. Mogu da izrazim žaljenje za sve što će ljudi koje ćete birati danas, i ovo je prvi put da neće biti konsenzusnog glasanja kod Zaštitnika građana poput članova Fiskalnog saveta. Ovo je prvi put da smo otišli daleko korak unazad od teškog vremena kada smo pravili polukorak, mali korak i još manji korak da se stranački naprave mostovi i da razumemo šta je zajednička korist svih stranaka u Srbiji.Nećete dijalog, hoćete zidove, hoćete bedeme. Od toga nikakvog dobra nikome ne može da bude uključuje i institucije za koje se zalažete. Zašto to želite? To je već pitanje stila, stava, pogleda na svet, želje da se sve ono što bi trebalo da bude javnog dijaloga u Srbiji drži u pokornosti, a ne u disciplini. Pokornost zahteva poslušnost, poslušnost zahteva strah, a dijalog zahteva disciplinu, volju, napor da se u dijalogu učestvuje.Meni je žao da se kroz dva smešna primera može pokazati koliko ne želite dijalog. Prvi je rad institucija ove Skupštine od odbora koji povlači tuđe predloge, do papira koji je stigao u Skupštinu, koji je potpisao generalni sekretar predsednika Srbije u kojem on traži hitan postupak. Aman ljudi, nemojte to da radite. Ako volite, izvolite, već smo gledali 90-tih, gledamo sada u Poljskoj, gledamo u Turskoj, ako baš volite da ponovite tuđe greške na zajedničku štetu, ne postoji niko na žalost ko može da vas spreči. Hvala vam. Hvala koleginice Čomić.Reč ima Maja Gojković. Izvolite. **Maja Gojković** držala govor pre mene i da sam zlonameran poslanik, naravno da bih podigla Poslovnik u vis i rekla – povreda Poslovnika i zamolila da se isključivo držimo teme. Ali nisam, političar sam i potpuno razumem šta šta poslanici žele da kažu kada diskutuju o temi, ali na svoj način i ne govore jednostavnim rečnikom - Saša Janković je bio loš Zaštitnik građana, a gospodin Pašalić će biti dobar. Tako bi govorili u nekoj osnovnoj školi, a u parlamentu se govori ovako kako je govorio poslanik Vladimir Đukanović ili poslanica koja je govorila pre mene. Naravno da nisam zlonamerna i da razumem da se u ovom domu često izađe iz okvira teme, pa se ne govori o kvalitetu prošlih i sadašnjih poslanika, nego se na neki širi način pokušava objasniti zašto smo za ili zašto smo protiv.Nije me mnogo ubedila poslanica u svoje argumente. Ubedila bi me da zastupa političku opciju koja je radila ili će raditi jednoga dana, ako zadobije poverenje građana, baš na ovakav način kako je ona govorila, znači nestranački i u duhu Socijalističkog saveza radnog narodna, ukidajući politiku, pokušavajući da se stvori jedan opštenarodni konsenzus gde neće biti glasanja, gde neće biti izbora, gde se neće određivati koja će politička opcija imati koliko poverenja građana u ovom parlamentu, pa zastupati interese građana koji su glasali. Znači, ako je suština da u budućnosti kada DS jednog dana pobedi, bože moj, jednog dana će se možda to i desiti, ukinemo partije i radimo u duhu Socijalističkog saveza radnog naroda, znači svi se dogovaramo o svemu.Naravno, ja sam u vek za kompromis kada su u pitanju velike teme, i onda kada je ona rekla po pitanju Kosova i Metohije. Upravo je predsednik Aleksandar Vučić rekao da će na jesen pozvati sve političke partije da razgovaramo o toj veoma važnoj temi. Nadam se da će se Gordana Čomić odazvati tom pozivu ili uticati na vrh svoje političke stranke da, u duhu njene diskusije o važnosti postizanja konsenzusa za velika pitanja, uzmu i učešće. Jer, ako ne uzmete učešće, znači vi to ni nećete, osim za govornicom u parlamentu kada treba kritikovati SNS i naše koalicione partnere.Elem, da se vratim na nekoliko teza koje ovde provejavaju već dva dana, da je pitanje Zaštitnika građana stranačka tema. Naravno da jeste stranačka tema. Ja ne vidim ovde ama baš nikog ko nije pripadnik neke političke stranke i uopšte u Srbiji u poslednje vreme zbog političke nemoći nekih stranaka koje imaju sve manji i manji značaj i uticaj u Srbiji pokušava da da se provuče nešto što građanima treba da bude prihvatljivije, a to je da se ukinu političke stranke i da ništa više ne bude politička i stranačka tema. Ne znam onda šta da bude? Da bude tema dobrovoljnog pevačkog društva, ili ne znam ni ja čega? Da, ovo je važna politička tema za Srbiju.Da li je važno da mi imamo funkcije Zaštitnika građana ili Poverenika za

odnosno propali kandidat za predsednika Republike Srbije, postalo pitanje svih pitanja, iako to među članicama EU nije baš tako. Mene je interesovalo, pošto ja ne znam ime ni jednog jedinog zaštitnika građana u zemljama našeg okruženja ili u zemljama članica EU, zašto oni nisu takve neke „pop star“ zvezde kakav je postao Saša Janković i zašto to kod njih nije pitanje svih pitanja, pa čak ni nemaju Zaštitnika građana uopšte u svom sistemu? Na primer, članica EU koja koja ima visok politički uticaj u EU, kao što je Republika Italija, uopšte nema takvu instituciju.Znači, nije to pitanje opstanka Republike Srbije i da mi sada govorimo kako ili imati ili umreti, jer prosto građani Republike Srbije neće moći da ostvaruju svoja građanska i ljudska prava ako nemamo to. Imamo, nismo ukinuli i očigledno ova vladajuća većina ni ne razmišlja o tako nečemu. I nemojmo da žalimo za Sašom Jankovićem, sad ovde neke ode radosti ili žal za njegovim delovanjem, kad smo mi svi svesni da to nije bilo baš tako dobro kako bi jedan Zaštitnik građana trebao da radi. Hajde, prvih pet godina, bože moj, svi smo ovde glasali da mu se produži mandat, ali nemojmo da govorimo da on nije bio politička ličnost i ranije.Ovde se prećutkuje činjenica da je Saša Janković radio u Ministarstvu sporta, a ministar je u to vreme bio Zoran Anđelković Baki, tako poznatiji u javnosti, zato i govorim njegov nadimak, koji je ranije vodio i Privremeno izvršno veće na Kosovu i Metohiji. Saša Janković je za vreme Slobodana Miloševića bio jedan od političara i radio je u Ministarstvu sporta. Nemojte samo da mi kažete da je bio vrhunski sportista, pa je po stručnosti primljen kod Zorana Anđelkovića Bakija, nego se, naravno, u ministarstva primaju kao pomoćnici ili zamenici one ličnosti koje su politički profilisane. on je bio političar. Jednom političar, uvek političar. Tako da, nije izdržao da mu prođe i drugi mandat. Drugi mandat je potpuno posvetio polju politike i na kraju nije izdržao i počeo je da vodi zadnje dve-tri godine izbornu kampanju za predsednika Republike.Ja molim kandidata Pašalića, za koga ćemo danas glasati i iskreno se nadam da ćemo ga izabrati, pošto vidimo da nema ko da štiti prava građana po diskusijama nekih uvaženih poslanika, molim ga da bude drastično drugačiji od Saše Jankovića, da se ne bavi politikom, da njegovi izveštaji budu samo u okviru nadležnosti koje ima Zaštitnik građana, definisane određenim pozitivnim propisima, odnosno i da ne dođe ni slučajno pod uticaj bilo kojih političkih struktura, kao i da nam omogući da o njegovim izveštajima mi i diskutujemo, a ne da ovde komentarišemo u političke pamflete šta se sviđa Saši Jankoviću, a šta se ne sviđa u državi i koji politički potezi mu se sviđaju ili ne sviđaju, pošto je to protivno zakonu. U zakonu nigde nema da Zaštitnik građana vodi politiku i kritikuje političke poteze rada Vlade Republike Srbije. E, tu je greška Saše Jankovića. Tu se sapleo u svojoj ambiciji da postane veliki političar, a postao je prosto rok zvezda, veća zvezda od Gorana Bregovića. Više se pričalo o Saši Jankoviću u poslednjih godinu dana nego o Novaku Đokoviću, Goranu Bregoviću i Emiru Kusturici zajedno. To smo mi doživeli.Evo, vi mi recite, kako se zove Zaštitnik građana u Francuskoj, kako se zove Zaštitnik građana u Nemačkoj, kako se zove Zaštitnik građana u bilo kojoj državi Evrope? to su ljudi profesionalci koji se bave, tamo gde uopšte i postoje, u Italiji ne mogu da kažem kako se zove kad nemaju Zaštitnika građana.Ovde se govorilo nešto i o radu parlamenta. Ponovo neistina.

DS, dok su vodili ovaj parlament, nije se raspravljalo u plenumu o izveštajima Zaštitnika građana. Kada ste to raspravljali? Hajde, pokažite mi tu sednicu. Ovde su sedeli svi, i on i Šabić i onda su napravili nekakav skandal, nekakvu predstavu. Kao uvređeni su, pa izlaze, pa ulaze, pa bože moj, trčim za njima, izvinjavam se. Žao mi je što sam se izvinila onda, a nisam ni znala da se izvinjavam političkoj konkurenciji i onima koji se kandiduju za predsednika države i sada za gradonačelnika Beograda. Ja sam šokirana danas. Radni dan mi počinje tako što Poverenik Šabić daje intervju kako će se kandidovati za gradonačelnika Beograda i priča o politici. Gde je tu moral?Šabić, moral?Šabić, jel tako? Nije Švabić? Izvinjavam se gospodinu Šabiću, sigurno ću mu upamtiti prezime. Duboko mu se izvinjavam, jer me je prošli put kritikovao zato što sam iznela nivo njegove plate. To je pitanje svih pitanja, ne smete da kažete kolika je apanaža za ovako važan posao.Da,

Zaštitnik građana, bivši Zaštitnik građana, a ne predsednik partije, to je sad isto jedan novitet u našem javnom životu, ko sam ja da uopšte govorim o njegovom radu. Neverovatno, zamislite, bivši Zaštitnik građana, predsednik jedne političke opozicione stranke, bivši kandidat za predsednika države. Hvala Bogu, građani Srbije nisu pogrešili, pa ga nisu izabrali, ne da poslaniku Narodne skupštine Republike Srbije da kaže svoj stav o tome, kako je on bio loš Zaštitnik građana i moja očekivanja da novoizabrani budući bude bolji od njega.Uzmite njega.Uzmite novine, kaže – ko je ona uopšte da diskutuje. Ja sam predstavnik naroda, predstavnik građana Srbije, glasali su za mene. Za njega i za budućeg poverenika glasaju predstavnici građana Srbije u parlamentu Republike Srbije. Mi smo izvor njihove moći zato što ih mi biramo mi ih i kritikujemo i mi smo raspravljali o njihovim izveštajima i mi smo glasali jednoglasno za njihov izveštaj. Doduše, opozicija kaže da će glasati, pa izađe, pa ne glasa. Pravo opozicije, ali da se razumemo, baš mi kritičari, Saša Janković i Šabića smo im izglasali izveštaj i nismo hteli za političke pamflete iduće godine da glasamo. Diskutovali smo u odborima. Nemojte ovde da se provlači teza da nismo diskutovali. Diskutovali smo u odborima. Nisu dobili ocenu i zaključke. Sa kakvim zaključcima mi da izađemo pred plenum? Da kritikujemo njihove političke ideje, njihova kandidovanja? Nismo hteli. Time smo im učinili veliku uslugu.Treća teza, isto neverovatna i smešna. Kaže – hitnost postupka. Kakva crna hitnost postupka. Saša Janković je na početku svoje izborne kampanje u februaru dao ostavku. Doduše, baš je uzeo taj period da bi platu primao još nekoliko meseci, jer bi se vozio državnim resursima u izbornoj kampanji za predsednika države i nema ušteđevinu.Molim kandidata za predstavnika Zaštitnika građana da ako ima namere jednog dana posle pet godina da se kandiduje za predsednika države da ne koristi državne resurse, da ne koristi zaposlene u njegovom kabinetu, da ne koristi vozilo i da ne uzima platu, nego da bude toliko korektan da da na vreme ostavku, da omogući nama da ga razrešimo i da ne koristi državno vozilo. Da ne koristi državno vozilo u izbornoj kampanji, da se ne vozi do ćoška gde je autobus, pa uđe u autobus, pa ode na nekakav miting i viče – ova vlast koristi državne resurse, Aleksandar Vučić je išao kolima na miting ovaj i onaj i onda opet autobusom dođe do svog automobila i vrati se nazad. Takvog zaštitnika građana ja neću, hoću Zaštitnika građana, poštenog čoveka koji stoji iza svojih reči a ne bavi se politikom ili politikanstvom. Hitnost postupka, smešno od februara do kraja jula meseca. Pa, šta može sporije od ovoga?Dobila sam juče jedno pitanje, neću iz korektnosti prema državi da kažem ko mi je postavio pitanje, da li možete ovo v.d. stanje nekako do oktobra da održite? Zato što verovatno ovaj v.d. dosta podoban nekim političkim krugovima, ali niko ne pita da li je podoban građanima Srbije koje treba da štiti. Onda sam morala da objasnim nekako, parlament se drži zakonskih okvira do 5. avgusta. Moramo da izaberemo novog Zaštitnika građana. Pretpostavljam da je tako i u njihovim državama. Pretpostavljam, ili smo mi kolonija, pa se koloniji postavljaju uslovi i takva bezvezna pitanja, da li možete malo v.d. stanje da produžite. A da smo produžili v.d. stanje opet bi došli i rekli bi – a što ste produžili v.d. stanje? Takva se pitanja postavljaju koloniji, a ne suverenoj državi kao što je Srbija. Ne možemo da produžimo v.d. stanje. Nisam mogla juče da budem na tom ingenioznom sastanku, pa moram sada da odgovorim. Moramo da se pridržavamo zakona koje smo doneli. Mi smo parlament i moramo da izaberemo novog Zaštitnika građana, jer građani prosto vape za funkcijom Zaštitnika građana i ne znaju sada šta će bez te funkcije i preporučujem to i Republici Italiji da nekako razmisli o tome i da uvede ovu funkciju, jer je sada nemaju.Kao ilustraciju, hvala Balši Božoviću, evo blizu smo tog konsenzusa, dijaloga, vidim da me podržavate, kaže to je stranačka tema, partijska stvar. Stvarno partije treba ukinuti, izgleda svima će biti bolje. Ne znam šta ćemo onda imati? Ulicu, verovatno. Partijska stvar, pa DS je predložila Sašu Jankovića. Mi se pridržavamo potpuno iste zakonske procedure i to govorim zbog javnosti, ne govorim zbog onih koji maliciozno govore, a znaju da je procedura takva. Poslanički klubovi, grupe predlažu kandidate. Svi predloženi kandidati, predlozi se nalaze pred Odborom za ustavna pitanja i zakonodavstvo koji određuje jednog, a onda mi, gledajte te počasti političari. Ja sam ponosna što sam političar, da vam kažem i ne razumem tu tendenciju pokušaja ukidanja politike i partija. Ja sam ponosna na to i mislim da radim dobru stvar za građane što podržavam da postoji stranački život, višestranački državi.Demokratska stranka je predložila Sašu Jankovića, po proceduru i po zakonu, 2007. godine. Opet su partije 2012. godine ovde izabrale Sašu Jankovića. Ko da ga izabere, ne razumem? opet mi ovde kao predstavnici građana Srbije savršenijeg načina nemamo od parlamentarnog života, nije još pronađeno u savremenoj civilizaciji, biraćemo ili nećemo birati predloženog kandidata Pašalića. I, to je to, ne znam kakve su ovo diskusije.To oko hitnosti postupka, pa nije ovo zakon, pa da se ulažu amandmani. Eto, posle šest meseci smo predložili, došli do svih predloga, poslaničke grupe, više, tri ili četiri kandidata smo imali pred odborom. Imali smo i partijske kandidate, jedan predsednik gradskog odbora Dosta je bilo, je jedan, ili poslaničke, odborničke grupe, jedan je od kandidata. Nije to ništa loše, ja vas neću kritikovati zbog toga. On se verovatno posle toga, da ga mi izaberemo, ne bi bavio više politikom i to je to. Kažem, Saša Janković je radio u Ministarstvu, Šabić. Eto, primera zašto ne treba kritikovati poslaničku grupu Dosta je bilo. Rodoljub Šabić je bio političar i one je bio ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi 2001. godine.

Znači, ne vidim taj problem zašto su Saša Janković i Rodoljub Šabić kao političari mogli da budu kandidati izabrani, a sada neko ko nije političar nego je sudija, ne može, a ispunjava sve uslove, daće ostavku, nema sukoba funkcija. Pa, ne može da bude Zaštitnik ako je sudija, a član partije nijedne nije. Napravili smo jedan veliki korak. Evo, i to je dijalog i to je rušenje zidova i bedema, uvažena poslanice. Napravili smo korak napred, nemamo više ministre bivše, nemamo više političare, nemamo državne službenike, Šabića i Jankovića, nego imamo jednu vanstranačku ličnost.Znači, ličnost.Znači, takvi zaštitnici, poverenici kao što su Janković i Šabić su političari koji odlaze u prošlost Srbije i time je Srbija napravila izuzetno veliki korak.Ja se nadam da ćemo mi danas izabrati Zaštitnika građana. Izvinjavam se ostalima kojima nisam posvetila dovoljno pažnje, ali nije ni plenum mnogo govorio ostalim kandidatima za važne funkcije. Uskoro će izaći sa izveštajem svoga rada, a ne tuđeg rada i nerada i tuđeg bavljenja politikom i mi ćemo sigurno njihov izveštaj rada raspravljati u plenumu, iako to naše uvažene kolege koje su nekada bile vlast, a sada opozicija, što svi moraju da probaju i to je dobro, biti na vlasti i biti u opoziciji, da znaš kako funkcioniše i jedna i druga strana, mi ćemo to raspravljati kao što smo raspravljali i pre dve godine ovde u plenumu o njihovim izveštajima.Nemojte mi zameriti, želim samo

da date ostavku na mesto poverenika i da danas krenete u kampanju za gradonačelnika Beograda, više će vas poštovati građani Beograda. Hvala. Hvala, gospođo Gojković.Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. Današnji dnevni red, odnosno dnevni red ove sednice najbolje pokazuje kakav je odnos vladajuće većine prema institucijama sistema.Prvo ste nam skratili vreme rasprave zato što ste spojili ove tačke, a mislimo da ova institucija, svaka pojedinačno, zaslužuje posebnu raspravu. To je s jedne strane.S druge strane, vi ste zapravo pokazali da nema nikakve razlike po život građana Srbije, generalno u Srbiji, da li imamo ove institucije ili nemamo. Jer mi već mesecima nemamo ni Zaštitnika građana, a nemamo ni Agenciju za borbu protiv korupcije. I šta se dešava? Ništa. I to je ono što opet vraća na ranije godine, kada smo mi, srpski radikali, tvrdili da ove tzv. institucije nemaju smisla, nemaju svrhu, da nam ne trebaju i da ne moramo baš sve što nam iz Evropske unije zatraže, da ispunjavamo. A i oni sami, kao što i malo pre čusmo, nemaju te institucije koje traže od nas.Stav Srpske radikalne stranke o tome da li se da li se može izabrati neko ko nema veze sa politikom i sa vladajućim strankama na bilo koju funkciju je jasan – naravno da je to nemoguće. Kako bi moglo da se desi da vladajuća većina predloži nekoga za koga zna da je bar blizak ili da ima simpatije prema nekoj drugoj stranci? To nije moguće. I zato ova demagoška priča i juče i danas oko toga da li je neko nezavistan ili nije uopšte nema svrhe i nema smisla.Šta je bitno kad se biraju ljudi na ove funkcije? Bitno je da ispunjavaju uslove, da imaju stručnu sposobnost i da su moralni ljudi. A kojoj partiji pripadaju i da li simpatišu ovu ili onu partiju, to je apsolutno nevažno, jer je, ponavljamo, nemoguće iznedriti nekoga koga će podržati vladajuća većina, a da on podržava neku drugu partiju iz političkih razloga.Bilo je ovde demagoških priča vezano za velike plate ovih funkcionera. To takođe želimo da podcrtamo, zato što kada se pričalo o Saši Jankoviću u vreme kada je on bio uveliko političar, a političar je još iz vremena i kada je bio Zaštitnik građana, kao što će biti i Pašalić, tada su iz vladajuće koalicije pričali o njegovih tri hiljade evra plate, itd. Mi smo tada govorili – u pravu ste, smanjite te plate, da bi bila manja plata i vašem budućem zaštitniku. I govorili smo i ponavljamo – u Srbiji niko ne može imati veću platu od predsednika države i od predsednika Vlade. Vi ne možete nezavisnost kupovati velikim platama, kolege narodni poslanici. Dakle, nezavisnost zavisi od moralnih kvaliteta onih koje predlažete, a nismo sigurni da ste to ovaj put uradili, kao ni u ovim prethodnim periodima i kao ni oni pre vas.Kada vas.Kada je u pitanju Fiskalni savet, ovde je juče neko rekao da Fiskalni savet nije produžena ruka MMF-a, Evropske banke, Svetske banke, itd. Mi tvrdimo da jeste. vrlo jednostavan primer, gde ćemo to da objasnimo.Kada je Aleksandar Vučić svojevremeno u onoj kampanji dok još nije bio vlast tvrdio da neće smanjiti plate i penzije, i poverovali mu ljudi, a on čim je došao na vlast smanjio penzije i ni danas dani ih nije vratio na onaj period koji je bio pre nego što ih je ukrao, tada je MMF rekao da moraju u Srbiji da se smanje plate i penzije. Čim je došao na vlast, Vučić ih je poslušao. U ovoj sad kampanji za ove predsedničke izbore, Vučić tvrdi da će odmah, negde najdalje do novembra, da se povećaju plate i penzije, da imamo nekih para, ne znamo šta ćemo od njih i da ima uslova za ta povećanja.Šta se desilo? Izašao Fiskalni savet i rekao – ne, ne, nema šanse da se povećaju penzije i plate, moguće u budžetu za 2018. godinu da se o tome razgovara. Pojavi se MMF, došli na razgovor i kažu – nema povećanja plata i penzija. Kaže Brnabićka, kaže Vujović, kao da Vučić ništa nije ni rekao – nema povećanja, moći ćemo o tome da razgovaramo tek kada budemo govorili o narednoj budžetu. Znači, dokaz da je Fiskalni savet produžena ruka MMF-a u Srbiji.Dobro, oni nas nekada i otrezne. Priča Vučić da ćemo vrlo brzo imati prosečnu platu od 500 evra, jer je sad 400 i ne znam koliko. Bogami, ovi iz Fiskalnog saveta kažu najmanje pet godina bi trebalo da protekne pre nego što stignemo taj nivo prosečnih zarada.Kada je u pitanju Agencija za borbu protiv korupcije, kako to zvuči, znate, sada građani kad čuju i kada nas slušaju juče i danas misle – blago nama, ovi krenuli da se bore protiv korupcije. A podsetiću samo da je jedan od direktora Agencije za borbu protiv korupcije završio sa krivičnom prijavom zbog korupcionaške afere vezane za neki stan. Drugi direktor te Agencije je danas sudija Ustavnog suda Republike Srbije, a znalo se da će dobro da napreduje jer na dan kada je izabrana na tu nezavisnu funkciju, rekla je medijima da je zadovoljna zato što ima podršku Aleksandra Vučića, što je apsolutno nedopustivo. Ona ne sme bar to da kaže, ako je predsednik nekog nezavisnog dela, ne sme joj biti važno šta Vučić misli o njoj, nego Vučiću mora biti važno da se ponaša da mu ona ne nađe neku falinku i nedostatak u ponašanju, mislim na njegov posao. I ovde ste pokazali da ne poštujete institucije.Predloži vam predsednik države kandidate, vi ne stavljate na dnevni red, čekate da prođu izbori, da dođe novi predsednik države pa da onda njegovog kandidata postavite. Predloži vam Zaštitnik građana kandidata, na odboru se odluči da da se prihvata taj predlog Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i nedelju dana posle toga na odboru stavljate van snage tu odluku i kažete – ne može biti taj predlog zato što Saša Janković više nije Zaštitnik građana. Pa, bio je tada. Odnosno, nije bio ni kada ste prvi put prihvatili taj njegov predlog. Ali, ne bi trebalo valjda da je bitno ko je predsednik, ko je zaštitnik, valjda govorimo o funkcijama? Jer, zakon kaže da funkcija, ta institucija valjda predlaže, a nebitno je valjda koje je ime i prezime. Ali, to je vama mnogo daleko.Što se tiče Zaštitnika građana, iako je ovde bilo, zaista, da nije žalosno bilo bi smešno, naše primedbe na Odboru kada smo govorili da je nedopustivo da na ovakvu funkciju može da dođe neko ko je studirao 13 godina sa prosekom šest i nešto i još uvek nismo dobili odgovor koji se to profesor drznuo da mu da sedmicu i pokvari taj vajni prosek od i onda je juče rečeno nekoliko puta da uopšte nije važno koliko je neko studirao, kojim prosekom. Zamislite vi kakve su to poruke mladim ljudima koji studiraju ili koji se spremaju da studiraju?Dragi mladi ljudi u Srbiji, veoma je važno da studirate, veoma je važno da završite fakultete, da ih završite na vreme, da vodite računa o proseku, jer će vas posle neko pitati, kao što mi sada pitamo Pašalića, kako je mogao upisati magisterijum, završiti, kako je mogao upisati doktorat sa prosekom šest? Ko mu je to, moliću lepo, dao? Postoje propisi koji kažu da mora biti 8,5 prosek da bi se i završile dalje akademske titule. Sve vam je sumnjivo u ovom slučaju.Bilo je primedbi, glasali ste za Sašu Jankovića i hvalili ga, najviše se sećam kako ga je Jorgovanka Tabaković hvalila kada ste o njemu pričali 2012. godine.Ali, podsetiću vas, gospodo, da vam je i Pašalić vezan za DS. Zar mislite da bi mogao biti izabran za sudiju u vreme akcije „Sablja“ 2003. godine da nije bio blizak s nama? Dakle, običan preletavić, Hvala, gospođo Radeta.Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Kada čujem ovo jao, pretpostavljam da je to žaljenje za ovih 213 osoba uhapšenih prethodnih dana i 385 kilograma narkotika

temu dnevnog reda. Tema dnevnog reda, imamo tri tačke objedinjene u jednu, a najviše se govorilo o Zaštitniku građana, tačnije o izboru novog Zaštitnika građana i predlogu koja je podnela naša poslanička grupa sa svojim koalicionim partnerima, gospodinu Pašaliću.Ali, čini mi se, dok sam slušao prethodnu govornicu, kao da sam čuo gospodina Jankovića. Međutim, okrenem glavu na tu stranu gde sedi moja prethodnica i vidim da nije Janković, i ostao sam prilično zbunjen, zato što su te reči koje su odatle došle praktično reči gospodina Jankovića. I kultura dobacivanja, naravno, je kultura te političke grupe. Naravno, gospodina Jankovića uvažena prethodnica poznaje još iz vremena Jula. Oni su tada bili najveći prijatelji, izuzetno dobri drugari i verovatno ih od tada vezuju neki emotivni politički i drugi interesi.Hoću interesi.Hoću da vam kažem da je, pre svega, nama kao građanima, onima koji su podržali našu političku stranku, našu koaliciju i predsednika Aleksandra Vučića, danas možda i potrebna zaštita nezavisnih institucija, jer pojedini ljudi koji sebe smatraju elitom, a to ću vrlo praktično da vam pokažem na koji način oni sebe smatraju elitom, kažu da su u SNS zle ubice, svinjske hunte itd, a to je ni manje ni više nego gospodin Srđan Dragojević. Čuveni reditelj je preko 60% građana Srbije na tviter nalogu, svom ličnom tviter nalogu nazvao zlim ubicama, svinjskim huntama, huntama kretena i idiota, pred kojima će on i njegova supruga ako pobede na izborima, svinjske hunte otići iz te takve države.Treba da ga bude sramota. Nekoga ko se predstavlja elitom da koristi takav rečnik i na takav način da naziva svoje građane, da li ih je bilo 5% ili 60%, potpuno je svejedno. To je nedopustivo u jednoj državi koja sebe smatra demokratskom, a pogotovo za one ljude koji sebe smatraju demokratama i to im je strašno smešno. NJima je smešna i naslovnica „NIN-a“, njima je smešno i „Vreme“ u kome je, kako su rekli, krv na rukama sistema, njima je sve to smešno, zato što su oni tim impresionirani. NJih impresionira Dahau, Aušvic, Mathauzen. Oni su time odševljeni. Čak su to i kačili na svoje govornice danas u Skupštini Srbije. Takođe, nazivali su nas zverima i raznoraznim drugim pogrdnim imenima.Moja prethodnica je govorila i meni dobacivala nešto na račun jedne političke opcije, gde je predsednik njihovog gradskog odbora bio oduševljen nakon prethodnih lokalnih izbora pravljenjem koalicije sa tom strankom na opštini Stari grad. I time pokazuju još jedanput svoju političku neprincipijelnost i nedoslednost.E, sad, naravno, hoću još da nastavim na temu ovih naslovnih strana, i to je vezano za Zaštitnika građana, jer Zaštitnik građana treba da štiti narod, treba da štiti građane, koje god oni da su političke opcije, da li su glasali za SNS, neku drugu političku stranku, potpuno je svejedno. To je opcija koja mora biti iznad svih stranaka u u tom smislu da ih štiti, da štiti od mogućih zloupotreba od strane vlasti, ali i da štiti od onih koji pokušavaju da izvrgnu ruglu sve ovo što mi ovde radimo.Jedan od tih velikih intelektualaca elitista je rekao da naslovna strana „NIN-a“ nije povredila žrtve Holokausta. To je skandal, to je iživljavanje nad tim žrtvama. To je bezobrazluk. Takvi ljudi zaslužuju osudu javnosti u svakom mogućem smislu. Žarko Jokanović takođe kaže – nije uvreda „NIN“ koji detektuje zlo vlasti. Pazite kakve su to reči. Kakvi su to monstrumi koji mogu 60, 70% svog naroda da nazivaju monstrumima, zlikovcima i svinjskim huntama? To je nedopustivo u jednom normalnom i civilizovanom svetu.Na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo imali smo raspravu na temu više kandidata. Ja sam juče rekao da se, naravno, ne slažem sa tim da neko ko je u ovom momentu član političke stranke može na nepristrasan i objektivan način da štiti interese građana. Ne mogu ja kao član SNS da sad budem Zaštitnik građana potpuno nepristrasno i objektivno, a pripadam jednoj političkoj opciji. Izađi iz političke stranke, pa onda da razgovaramo o tome da li možeš i kako.Ali, svi oni koji su predlagali druge kandidate su zapravo oni ljudi koji su duboko u sebi i tog dana podržavali onaj način na koji je Saša Janković bio Zaštitnik građana, kažem pod znacima navoda Zaštitnik građana, on nije štitio građane, on je štitio tajkune, štitio političku klasu, političkuk mafiju. On je te ljude štitio.Svaki put kada bi kada bi se dogodilo neko hapšenje ljudi koji su optuženi za korupciju, za kriminal, oglase nam se obično ti elitisti, oglase se Šabić, Janković i drugi. Pazite, jedna opcija ide dotle da je toliko zaljubljena u prezime Janković, pa predloži još jednog Janković. Pa, nakon Jankovića je uvek neki Janković. E, Srbiji više Janković ne treba. Srbiji trebaju zaista nezavisne institucije koje će na objektivan način, činjenicama, i da kritikuju vlast, jer kritika vlasti je zdrava i u svakoj demokratiji normalna stvar, zato što kritika vas čini boljim.U tom smislu, podržavam potpuno ljude koji su predloženi da budu u Fiskalnom savetu, jer oni su neretko svojim kritikama doprinosili da danas Srbija ekonomski i finansijski bude ovde gde je, da javne finansije budu stabilne, da država ide napred, da imamo 3% rasta, da se radujemo rastu, a ne da se radujemo minusu, jer ovde se neki raduju kada je Srbija u minusu, pa kače naslovnu stranu da je Srbija radni logor, pa na taj način se trude da oteraju investitore, a samo iz golog političkog interesa se čini takav bezobrazluk da bi oni na jeftinoj, najgore mogućoj demagogiji pokušali da se negde vrate i da opet uzjašu na grbaču građana Srbije. E, pa to više neće moći. Više nećete moći da jašete građane Srbije. Nikada više ni posle jednih izbora građani Srbije neće biti sedlo njihova leđa za vas.To vas.To boli tu gospodu koja tako cinično aplaudiraju, boli ih 55 fabrika, boli ih 150.000 novih radnih mesta, sve ih to boli, jer još imamo minus onih 250.000 koje su oni svojom stručnošću, pameću, obrazovanjem ostavili na ulici. Oni pričaju o radnicima. O kojim radnicima, o „Fijatu“, o političkoj zloupotrebi štrajka u „Fijatu“? O tome govore.Nemojte govore.Nemojte molim vas. Hajde da budemo pristojni, toliko civilizovani da kad kritikujemo se oslonimo na neke činjenice, pa da kažemo 3% Srbija ima rast, jeste, tačno je, da smo mi na vlasti imali bi 4%, tačno bismo to uradili to i to, bilo bi 5%, 6%, 10%, ne bi bilo 55 fabrika za tri godine, bilo bi 75. Ali, ne, da su oni na vlasti bilo bi ne 55 fabrika za tri godine, nego 110 ugašeno za tri godine, kao što je to bilo, gledali smo 12 godina te stručnjake. Ko god je dolazio on je kod njih bio stručnjak i ekspert.Koleginica Gojković, koja je govorila pre mene iz naše poslaničke grupe, je govorila i o tome kako se zapravo danas umesto političara građanima svesno s te strane podmeću ljudi koji nisu navodno političari. Kažem – navodno, jer ili su bivši, pa su sad rešili da malo budu kao nezavisni dok se primaju pare iz stranih ambasada, dok se sms poruke šalju nalazimo se tu i tu ispred određenih političkih opcija, pa idemo zajedno na miting. E, to su ti njihovi nezavisni, nepristrasni i objektivni elitisti, samoproglašeni elitisti. Oni su sami sebi dali za pravo da se proglase za elitu, a šta su svi ostali? Za njih su građani koji su protiv njih, a 90% građana u Srbiji je protiv takvih, ostali su za njih svinjske hunte.Dragi građani Srbije, da završim ovo svoje izlaganje, oni koji su vas nazvali svinjskim huntama, oni koji se cinično smeju na 55 fabrika, onima kojima je smešno 150 hiljada radnih mesta,

sve ovo o čemu smo mi govorili, oni kojima je smešno da neko prima novac iz određenih stranih ambasada da bi radio protiv interesa svojih građana, nemojte više takvim ljudima dati ni 5%, ni 4%, 0%. Ti ljudi treba ostanu kod svojih kuća, oni kojima nisu ruke u medu, oni koji su krivi da idu u zatvore. Kao što juče rekoh za kraj, onaj ko laže, a lažu ih svaki dan, taj verovatno krade, onaj ko verovatno krade taj će verovatno na kraju i otići u zatvor i u politički zaborav. Hvala vam.

kandidata za Zaštitnika građana, a da niko nije video dokaz da je on diplomirani pravnik, da ima 10 godina iskustva i da je državljanin Srbije. Od četiri kandidata tri nisu imali te dokaze na Odboru. Sad ja pitam - da li može neko da zamisli da se može zaposliti u neki državni organ, a da ne dostavi bar dokaz da je državljanin Srbije?Rečeno Srbije?Rečeno je na Odboru – to se podrazumeva. Mi ne volimo da podrazumevamo. Kandidat poslaničke grupe SRS Ekaterina Marinković je imala kompletnu dokumentaciju i mi smo predlagali da se ostale da se ostale kandidature odbace kao neuredne i da ona bude jedini kandidat, a ispunjava sve uslove, a u svom obraćanju Odboru pokazala je da je zaista neko ko je mogao i ko bi mogao obavljati tu funkciju, funkciju, a koliko važnu ili ne važnu zavisi od odnosa vlasti prema toj funkciji. Mi mislimo ako već postoji da treba da je obavlja neko ozbiljan i odgovoran i upravo takav kandidat je kandidat SRS Ekaterina Marinković za koju, za njeno izlaganje i njen odnos prema toj funkciji, niko na Odboru nije imao primedbu, osim ovog koji je rekao da su njen jedini problem godine.Žena koja ima 38 godina, koja ima više od 10 godina iskustva, 10 je potrebno, koja je završila Pravni fakultet sa solidnim prosekom, imala je problem, eto, godine. Šta znači taj problem? Da li je to mnogo ili malo? Nismo baš razumeli, ali, dakle, javnost treba da zna da smo imali najboljeg kandidata, a to je Ekaterina Marinković i biće jednog dana Zaštitnik građana. Hvala na pitanju. **Vladimir

107. - govornik je na sednici Narodne skupštine dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Smatram da ste povredili ovaj član iz tog razloga što ja nisam ni pomenuo uvaženu koleginicu. Dali ste joj pravo na repliku, a ona je izrekla neke stvari koje su vezane za Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo o kome smo tamo diskutovali, pa je tamo trebalo da se replicira na tu temu, a ne ovde. Verovatno je zakasnila ta replika sa Odbora, ali ali da odgovorim samo u dve rečenice.Nisu problem nečije godine ili samo godine. Zaštitnik građana mora da bude

Neću se osvrnuti na romansiranu biografiju Zaštitnika građana, već sada izvesno izabranog Zaštitnika građana i neću se osvrtati na to što smo imali najmanje dva kandidata koja su daleko kvalifikovanija od onoga koga predlaže vladajuća većina.Osvrnuću se na poslednja dva godišnja izveštaja nezavisne institucije Zaštitnika građana u kojima se dosledno preporučuju određene mere koje Vlada i određena ministarstva dosledno ignorišu. U oba izveštaja se govori o tome da su zakoni doneti u manjkavoj, prebrzoj, odnosno hitnoj proceduri, da su međusobno ne usklađeni, da su rešenja nedovoljno jasna stručnjacima, a kamoli svima onima na koje se norme odnose, da je primena neujednačena, selektivna, a sudska praksa koja proistekne iz njihove primene nepoznata. Sve zajedno dovodi do toga da se građani suštinski, što se pravne sigurnosti tiče, osećaju nesigurno.Osim što se o godišnjem izveštaju dosledno ne raspravlja u Narodnoj skupštini, dosledno Vlada i ministarstva ne primenjuju preporuke Zaštitnika građana. Mnoge mere koje su preporučene u izveštajima Zaštitnika građana da su bile primenjene možda ne bi došlo do toga da imamo dva nesrećna slučaja ubistva ispred centara za socijalni rad na Novom Beogradu i u Rakovici.Hteli mi to da priznamo ili ne, odgovornost na doslednom ignorisanju preporuka Zaštitnika građana nije na Zaštitniku građana, već je na Vladi, odnosno na svim vladama unazad pet godina, i na ministarstvima koje preporuke nisu hteli da prihvate. Kada između svih tih propusta dosledno ignorišete dobronamerne preporuke, desi se to što se desi, nažalost.Preporuke nažalost.Preporuke koje su Vlada i određena ministarstva dosledno ignorisala su sledeće. Izdvojila sam samo one koje se tiču dva nesrećna slučaja ispred centara za socijalni rad. Naime, prva preporuka je bila Vladi. Kaže – preporučeno je da se pripremi nacrt zakona o zabrani fizičkog kažnjavanja dece. Da je Skupština primila predlog zakona o zabrani fizičkog kažnjavanja dece i uz paralelnu upotrebu ostalih zakona koji su na snazi, šta mislite da li bi otac koji je pred očima svoje troje dece, a koji je bio sankcionisan zbog toga što je zlostavljao jedno od svoje troje dece, uopšte imao priliku da ih i u kontrolisanim uslovima viđa? Vlada je preporučeno da intenzivira aktivnosti kako bi se proces zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učinio efikasnim i funkcionalnim. Isti komentar kao za prethodnu preporuku.Ministarstvo kulture i informisanja i Regulatorno telo za elektronske medije treba da preduzimaju mere u slučajevima kršenja medijskih zakona i prava deteta u medijima. Šta mislite da su ove preporuke došle, odnosno da su ih dosledno saslušali, iz izveštaja u izveštaj, Ministarstvo kulture i REM da li bismo na svim nacionalnim frekvencijama danas slušali o svima detaljima gnusnih zločina koji su se dogodili ispred centara za socijalni rad? Da li biste na naslovnim stranama dobili sve podatke o maloletnom licu koje je ubijeno, sve sa slikom?Ministarstvo pravde treba da pripremi nacrte Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čime bi se unapredio položaj osetljivih grupa, a pre svega žrtava nasilja u porodici žena i dece. Mi smo u novembru usvojili Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i kao jednu vrstu nasilja prepoznali ekonomsko nasilje. Na koji način možete pomoći žrtvi koja nema materijalna sredstva dovoljna da sebi omogući adekvatnu pravnu pomoć, da se zaštiti od sistema koji je ignoriše?Vlada da obezbedi i postupanje po preporukama, obukama za sticanje znanja i kompetencija za prevenciju, suzbijanje i zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Mi ovim zakonom nismo čak, prethodno usvojenim zakonom nismo čak regulisali ni da svaka policijska stanica ima obavezu da ima najmanje jednog policijskog službenika.Žao mi je što nije gospodin Pašalić danas ovde, znam da nema obavezu da bude, ali bi makar moralno morao da sasluša.

koje dosledno ignoriše sve preporuke Zaštitnika građana, koje su u krajnjem slučaju dobronamerne. Mi jednostavno nemamo poverenja u vaše kandidate. **Maja Gojković** Hvala poslanice.Sledeći govornik Jelena Žarić Kovačević. Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se danas u svom izlaganju osvrnuti na institut Zaštitnika građana. Jako je važno što je to danas na dnevnom redu, ne samo jer će se i formalno prekinuti sa zloupotrebama te funkcije, već i zbog izbora novog Zaštitnika građana, čiji će zadatak biti da u skladu sa važećim propisima postavi ili vrati ovaj institut na mesto je i pripadao, što se vidi iz samog njegovog naziva.Ono kako ću ja započeti svoje izlaganje jesu odredbe koje se odnose na samog Zaštitnika građana, koje kažu da je on dužan da postupa u okviru Ustava, zakona, drugih propisa, ratifikovanih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava. On posebnu pažnju posvećuje zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, prava deteta, prava osoba sa invaliditetom, prava lica lišenih slobode i ravnopravnosti polova. Zaštitnik građana je nezavistan u svom radu.Sa razlogom sam započela na ovaj način svoje izlaganje, jer smatram da ove odredbe moraju biti dostupne i moraju se ponavljati, kako bi svi ljudi znali ko je u stvari zadužen da štiti njihova prava, ali sa druge strane, to ukazuje i na ono što bih ja očekivala i što će građani očekivati od budućeg Zaštitnika građana, a pri tome te odredbe čine samo jedan okvir tog instituta.Kao član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ukazala bih takođe i na član koji se nalazi u Zakonu o Zaštitniku građana, a koji kaže da nadležni odbor, u ovom slučaju Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, može može zakazati sednicu, što je i učinjeno, ali znači da nije bilo obavezno. Dakle, može zakazati sednicu na kojoj će se kandidati predstaviti. Kandidati ne samo da su se predstavili, već su i odgovarali na pitanja kako poslanika koji su članovi tog odbora, tako i poslanika koji nisu članovi tog odbora ali su predstavnici predstavnici poslaničkih grupa na čiji predlog su ti kandidati uopšte i došle kao predlog za izbor za Zaštitnika građana.Što se tiče zakonske procedure Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je učinio sve onako kako je bilo po zakonu. Tako da, te neke primedbe koje su iznete ove na Skupštini u prethodnom danu i na samom Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo su apsolutno neosnovane o održavanju tog odbora ili izjašnjavanju kandidata o tome kako će oni ukoliko budu izabrani za Zaštitnika građana se ponašati.Što se tiče kandidata koga ću ja podržati, to će biti gospodin Pašalić, ne samo zato što sam ja deo poslaničke grupe koja je dala predlog gospodina Pašalića za kandidata za izbor za Zaštitnika građana, već i kao advokat sa određenim iskustvom smatram da mogu da komentarišem izbor Zaštitnika građana i to u sledećem smislu. Iz njegove opširne biografije može se zaključiti i o njegovom dosadašnjem uspešnom i posvećenom radu, ali se može pretpostaviti i da će on vršiti tu funkciju efikasno i u interesu građana. Sa druge strane, ako imamo nekoga ko je bio na čelu Višeg prekršajnog suda ili Prekršajnog apelacionog suda, kao čoveka sa položenim pravosudnim ispitom i, što bi se reklo, kao čoveka iz prakse, ja verujem u njegove organizacione sposobnosti i da će na najbolji mogući način uposliti i svoje zamenike i celu službu u cilju delotvornijeg rada.Institut Zaštitnika građana je relativno mlad, ali ako uzmemo u obzir ranije ponašanje Zaštitnika građana i ako izvršimo detaljnu analizu o tome kako je postupao Zaštitnik građana, možemo doći do zaključaka kako se neke stvari ne bi smele ponoviti.Ako znamo činjenicu da je prošli, odnosno prethodni Zaštitnik građana selektivno birao skupove koje će nadgledati, pa je tako rešio da se pojavi na protestu „Ne davimo Beograd“ i na taj način se lično uključio u proteste pod simbolom „Žute patke“, možemo zaključiti da je institucija Zaštitnika građana ozbiljno iskompromitovana i u tom smislu, od svakog sledećeg Zaštitnika građana očekujem da se takvo ponašanje ne ponovi.Zaštitnik građana je tu da bi štitio prava svih građana, a ne da bi određenim grupacijama bio privržen u cilju građenja svoje političke karijere i na taj način postupao protivno zakonu. U skladu sa tim, i nezavisnosti u radu Zaštitnika građana je stavljena pod znak pitanja. Funkcija Zaštitnika građana je ispolitizovana, a vrhunac zloupotrebe te funkcije u političke svrhe dostignut je kandidaturom Zaštitnika građana za predsednika Republike Srbije.Dalje, Srbije.Dalje, jedan banalan primer kome ne moramo poklanjati mnogo pažnje, ali zamislite samo Zaštitnika građana koji za svoja službena vozila traži posebne oznake, odnosno posebne nalepnice koje će značiti da policija neće smeti da zaustavlja Zaštitnika građana i ne samo to, nego je policija dužna da u slučaju da na raskrsnici bude gužva ili da dođe do zastoja, Zaštitnik građana ima prvenstvo prolaza, pa čak su dužni da mu pruže pomoć u parkiranju.O čemu se ovde radi? Da li se ovde radi o obavljanju posla Zaštitnika građana? Šta je to Zaštitnik građana imao u planu da prevozi svojim službenim automobilima pa je tražio propusnice te vrste da policija ne sme da izvrši kontrolu?Tu se postavljaju pitanja, da li je možda to koristilo građanima? Ja ću odgovoriti da ne. Postavlja se pitanje da li je to pomoglo da Zaštitnik građana kvalitetnije obavlja svoj posao? Takođe ću odgovoriti ne. I mi ovako možemo ovim primerima iz zloupotrebe u zloupotrebu, ali ovde ću završiti zbog vremena i reći ću samo na kraju da budućem Zaštitniku građana želim da ima snage da zaštiti prava građana, da očuva nezavisnost te institucije…(Balša se nikada više ne dozvoli da se ta institucija zloupotrebljava u političke svrhe i da se ne dozvoli zloupotreba institucije radi zadovoljenja ličnih potreba i pribavljanja privilegija. **Maja Gojković** Poslaniče Božoviću, nemojte dobacivati kao u kafani – šta gledaš i slično.

potrebe. Ima zaista potrebe, tu sam da vodim računa o dostojanstvu parlamenta, pa kafanski rečnik ne dozvoljavam ovde.Zahvaljujem poslanici.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Skupština pristupi glasanju i izabere predložene kandidate.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini, za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu

Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima i to

za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima mr Dejanu Radenkoviću

vas da potpišete tek zakletve i čestitam vam još jednom u svoje ime i u ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.Želim

ne pomenem, s obzirom da se vodila rasprava već dva dana i pretvorila se u nešto što nije tema ovog dnevnog reda. Dakle, moram da se osvrnem kao predstavnik građana i da na samom početku odam priznanje Saši Jankoviću za deset godina profesionalnog obavljanja dužnosti Zaštitnika građana. Uz sve medijske napade koje je stojički podneo, uz sve tabloidne napade sačuvao je nezavisnost institucije Zaštitnika građana i deset godina ta institucija je funkcionisala zaista na takav način da smo dobijali čak i evropska priznanja.Ono što je za nas danas veoma važno, jeste da pomenemo i to da je Miloš Janković, po našem mišljenju, najkvalifikovaniji kandidat da bude Zaštitnik građana u Srbiji, aktuelni vršilac dužnosti, zato što smatramo da je na jedan veoma profesionalan način do sada pomagao Saši Jankoviću da od funkcije, odnosno Zaštitnika građana se napravi jedna institucija u koju pre svega građani imaju poverenje.Mislim da ne idemo u dobrom pravcu, s obzirom da niste želeli da se konsenzusom bira Zaštitnik građana, samim tim ste ga stavili u okviru partijske pripadnosti na jednu stranu i smatramo da to nije dobro. Smatramo da je ovo samo još jedna sahrana jedne nezavisne institucije kako bi mogli na miru da vršite teror vlasti. Ovde je samo suština u tome da li ste za vladavinu prava ili ste za teror vlasti. To je suština današnje i jučerašnje rasprave, i to je ono što je danas tema ovog dnevnog

To je da građani više ne veruju u nezavisne institucije, to je da građani više ne veruju da su sudovi nezavisni, da postoji sudska grana vlasti uopšte kao takva koja može da se odupre pritisku izvršne vlasti. Juče i danas su ovde sedeli predstavnici sudova, predsednik Vrhovnog kasacionog suda u Srbiji, i ono što je veoma važno je da držim i ovde izveštaj o radu svih sudova i Vrhovnog kasacionog suda, i to je ono što po samoj nezavisnoj anketi i anonimnoj anketi su i same sudije rekle da u najvećem broju slučajeva postoji pritisak izvršne vlasti i da sudska vlast kao grana vlasti apsolutno nije nezavisna danas u Srbiji. režim i dalje praktikuje ekstrativne političke institucije u kojima se vodi računa o interesu samo jedne male grupice ljudi u vrhu vlasti, o njihovim ekonomskim i političkim interesima dok su građani apsolutno na drugom mestu.Kada su u pitanju nezavisni organi i kada je u pitanju Zaštitnik građana, tužno je kada šef najvećeg poslaničkog kluba u Skupštini Republike Srbije govori da su nezavisni organi preuzeli ulogu opozicije. Tužno je što vlast smatra opozicijom svakog ko pošteno, časno i profesionalno radi svoj posao, ko poštuje zakon, ko poštuje Ustav. Isto tako, malopre je i predsednica Narodne skupštine govorila o tome, kako su neki iskoristili svoje funkcije da bi postali, kako je rekla, „pop star“ u Srbiji, između ostalog i Saša Janković, Rodoljub Šabić i mnogi drugi.Mislim drugi.Mislim da se ne radi o tome da su oni „pop star“, već je „pop star“ za vas u Srbiji svako ko pošteno i časno radi svoj posao, ko poštuje zakon, ko se zalaže za vladavinu prava, svaki sudija koji uspe da se odupre pritisku izvršne vlasti, svaki policajac koji je smenjen zato što je časno i pošteno radio svoj posao, svaki državni službenik koji nije korumpiran, „pop star“ je u ovoj zemlji svaki građanin koji uspeva da preživi pored ovako pogubne vlasti, evo ušli smo u šestu godinu te

Očigledno je da to odgovara onima koji žele da sprovode isključivo teror vlasti, a nikako vladavinu prava.Šta je ljubav prema Srbiji? LJubav prema Srbiji se meri, to je predsednica Skupštine takođe pominjala, ljubav prema Srbiji se meri da li postoji u njoj i da li ste uspostavili u njoj vladavinu prava i vladavinu institucija, ili ste isključivo nametnuli teror jedne male nekolicine ljudi koja isključivo vodi računa o svojim političkim i ekonomski interesima. Nije ljubav prema Srbiji visina jarbola ili desetine hiljada otvorenih mesta za stranačke aktiviste SNS, niti stenogram koji se nosi stranim ambasadama, ljubav prema Srbiji je vladavina prava od koje sutra zavisi da li će radnici u Fijatu imati zagarantovane, zakonom ispunjena svoja prava ili će neki radnici sutra, u nekoj drugoj fabrici, ili u nekoj drugoj instituciji, moći da ispune svoja radnička i ljudska prava ili ne.Vladavina prava je mnogo više za Srbiju od puke reči, od nje zavisi da li će se politički život dalje voditi u institucijama ili, kao što je predsednica Skupštine rekla, na ulici. To isključivo zavisi od vas, koji sve radite na tome da urušite još jednu nezavisnu instituciju i da sve u ovoj zemlji osvojite, svu vlast, svaki nezavisni organ, svaku nezavisnu instituciju i danas ne možemo da govorimo o vladavini prava u Srbiji. Građani danas ne mogu da ostvare svoja ljudska i građanska prava. Iz tog razloga mi nećemo glasati za vaš stranački predlog, za gospodina Pašalića. Smatramo, ne samo da nije kvalifikovan, već smatramo da je isključivo postavljen od strane uskog kruga ljudi, okruženja Aleksandra Vučića kako bi štitio uske, ekonomske i političke interese stranke na vlasti. Zahvaljujem. Hvala.Pravo na repliku, Maja Gojković. Izvolite. ponovim, da Saša Janković, Rodoljub Šabić su napravili od funkcija koje su se jedno vreme trudili da obavljaju nezavisno, a kasnije isključivo baveći se politikom i pripremajući teren za svoje kandidature, napravili osobe koje su zasenile, eto, ako vam se ne sviđa izraz „pop star“, onda svakako zvezde Granda, možda je to vama nešto prihvatljivije pa ćete prihvatiti da su oni postali popularniji u našoj državi i od drugih koji se se profesionalno bave estradnim poslom, ne misleći ništa loše ni o rok zvezdama, ni o onima koji se bave drugom vrstom muzike. Ne, oni su davno prestali da budu nezavisni organi. Veliki je izazovom pred gospodinom Pašalićem i pred nekim budućim funkcionerima, odnosno predstavnicima, kako vi to u našoj državi, da zaista profesionalno u skladu sa zakonom i nadležnostima koje postoje u tom zakonu obavljaju svoju funkciju.Saša Janković je to prestao davno da radi. što mu se svidelo kada se kandidovao za predsednika Republike Srbije, to je korišćenje resursa koje je još uvek imao kao Zaštitnik građana, jer je on sve do kraja izborne kampanje to i bio. Tek je dao ostavku na mesto Zaštitnika građana kada su raspisani izbori, znajući da mi nećemo moći da ga zamenimo, a naravno automobil je koristio. Ne znam u čemu se to ogleda njegova nezavisnost od državnih resursa? Da ne govorim o tome da je sve vreme sa velikim zadovoljstvom primao platu od 3.500 evra. Toliko o njegovoj nezavisnosti. Znate, svaki taj običan građanin ove države u čije ime…Nemojte da trepćete, to ste mi zamerili na Tviteru, rekli ste da imam tikove, pa će vas vaši obožavaoci na društvenim mrežama kritikovati zbog nedostataka koje imate, jer smatraju da su i ti nedostaci nešto što nije dobro.

**Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam juče rekao da je opozicija u Srbiji nejaka, da opoziciju u Srbiji danas čine jedna šminkerka, a vi znate o kome se radi, jedna ili više glumica i nekoliko skribomana na Tviteru i Fejsbuku koji objavljuju najveće moguće gadosti o Aleksandru Vučiću, o njegovoj porodici i o nama iz SNS.Zato SNS.Zato što ste vi slabi i nejaki, ulogu opozicije, između ostalog, mora da izigrava i Rodoljub Šabić, kršeći na taj način Ustav i zakon. Da je to tako govori i činjenica da je gospodin Šabić, koji prima platu iz budžeta Republike Srbije, u današnjem „Nedeljniku“, dakle ovo je „Nedeljnik“ od 20. jula 2017. godine, dao izjavu na nekoliko stranica pod naslovom: „Opozicija ima šansu da osvoji Beograd, pitanje je samo da li će umeti da je iskoristi“.Kaže gospodin Šabić, nezavisni stručnjak za informacije od javnog značaja – Beograd je moj grad, volim ga više od bilo kog drugog, a u njemu posebno volim kraj u kome i živim, Savamalu. Sada svi žive u Savamali. Zato me arhitektonski poduhvat u njoj veoma zanima, a ni to nije tajna, nemam za njega simpatija. Sve je to u opisu njegovog radnog mesta, sve je to u slučaju „Beograda na vodi“ od početka bilo problematično, opterećeno, najblaže rečeno, kontroverzama i kulminiralo je noćnim rušenjem u Hercegovačkoj događajem koji je postao simbolička potvrda kraha pravne države kod nas, kaže u intervjuu za „Nedeljnik“ Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, koji se pominje kao mogući kandidat opozicije za gradonačelnika Beograda.Dakle, zato što ste vi nejaki, slabi, nemate ideje, ništa drugo ne umete da radite sem što po Tviteru i Fejsbuku objavljujete objavljujete umrlice za Aleksandrom Vučićem, onda Rodoljub Šabić, kao što je to radio i Saša Janković, mora da preuzima ulogu opozicije i da radi vaš posao. Time, naravno, krši Ustav i zakon.

Mislim da ste morali da mu date, jer tu se kaže - ako se uvredljivo izrazi, a ja zaista nikog ništa nisam uvredila, ali je važno da sam izgovorila njegovo ime i prezime i, još važnije, pogrešno protumačila njegovo izlaganje. Moram da priznam da su njegova izlaganja toliko nerazumljiva da je teško razumeti šta je on uopšte želeo da kaže, pa ste, po mom mišljenju, bili dužni da mu dozvolite da pokuša javnosti Srbije da protumači po drugi ili treći put šta je on u stvari hteo da kaže. Hvala.Neću

Poslovnik. Niste mi dali reč, a imao sam pravo da dobijem pravo na repliku. S druge strane ste dali repliku gospodinu Martinoviću, koji apsolutno to nije niti ovim Poslovnikom zaslužio. Nemojte da od Skupštine pravite, ako već pravite od nezavisnih institucija u Srbiji i Zaštitnika građana i dozvoljavate da se na ovakav način govori o Rodoljubu Šabiću, nemojte onda i od Skupštine da pravite glavni odbor

i ima pravo takođe na repliku ako se pomene njegovo ime i njegova funkcija. Poslanik Balša Božović je rekao a predsednik poslaničke grupe itd, itd. Ja sad ne znam da li Balša Božović zna da je šef poslaničke grupe poslaničkog kluba SNS Aleksandar Martinović? Kada bi to saznao, češće dolazio ovde u parlament, shvatio bi da vi niste prekršili Poslovnik i da ste po osnovu spominjanja funkcije šefa poslaničke grupe dali reč Aleksandru Martinoviću.Neću tražiti, ovo je samo pouka poslaniku Balši Božoviću da pažljivo prati izlaganje, svoje pre svega. Znači, važno je pratiti tok misli i onoga što izgovarate. Hvala. Hvala puno. Mada, kao što rekoste malopre, vrlo je teško pratiti, ali trudim se.Reč ima Aleksandar Martinović. Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću.Gospođa Gojković je već objasnila, dakle, gospodin Božović je rekao – predsednik poslaničke grupe SNS je juče rekao da se Rodoljub Šabić bavi politikom.Gospodine Božoviću,

jer su slabi, jer ne vrede ničemu, jer se bore za cenzus. Tako da, ne treba oni da brane Rodoljuba Šabića, nego Rodoljub Šabić brani njih. On je kandidat za gradonačelnika Beograda. Nije kandidat za gradonačelnika Beograda Balša Božović, jer za njega niko živi neće da glasa, nego je Rodoljub Šabić kandidat za gradonačelnika.Dakle, mi ovde imamo jednu paradoksalnu situaciju koja ne postoji ni u jednoj demokratskoj državi, a to je da državni organ, Rodoljub Šabić nije nikakvo nezavisno regulatorno telo, to sam juče pokušao da objasnim, ali izgleda da nisam uspeo, dakle nije nikakvo nezavisno regulatorno telo, nego je državni organ koji vodi političku hajku protiv predsednika Republike Aleksandra Vučića, protiv Vlade Republike Srbije i protiv SNS. On za nas nije neko ko obavlja svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom.Neko će da me pita – a zašto ga ne razrešimo? Iz istog razloga zašto nismo razrešili ni Sašu Jankovića. Neka on slobodno koristi državne resurse, i veliku platu, i službeni automobil, i kompjuter, i Tviter u radno vreme, i nek šeta kučiće, nek pomaže DS-u i svima ostalima, ali nećemo od njega da pravimo mučenika. Hoćemo da ga pobedimo, iako koristi državne resurse, kao što smo ubedljivo pobedili Sašu Jankovića koji je dobio eminentnih 16% glasova.

i da razmisli o tome da se u poslednjih nekoliko minuta vrši zlouptreba povrede Poslovnika i da poslanici koriste instituciju povrede Poslovnika, koja u normalnim demokratskim sistemima se vrlo retko upotrebljava za replike i za držanje govora jer su im poslaničke grupe potrošile određeno vreme.Molim, da razmislite o tome, možda i da primenite meru ili da vratite diskusiju u svoje tokove i da nastavite da prozivate poslanike koji žele da diskutuju o temi. Zahvaljujem.

i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Poslovnikom. Pa, dalje kaže – predsednik Skupštine stara se o primeni ovoga Poslovnika, pa onda član 32. kaže – predsednika Skupštine, u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti, Maja Gojković je i dalje, koliko ja znam, predsednik Skupštine. Nismo obavešteni o ostavci. Je li tako? Da li je podnela ostavku možda? Obavestite nas da možemo da radimo.Dakle, Maja Gojković, ako već pričate… **Vladimir Marinković** Molim vas, kakve veze sad ima, ne razumem?

to.)Ništa, određujem jednu pauzu od pet minuta, pa nastavljamo da radimo, pošto nemamo prosto uslova. Poslanici dobacuju, pominju neke stvari koje nemaju nikakve veze sa Poslovnikom i povredom Poslovnika.(Posle